Dobro jutro. Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 60. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 58. člena ter člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 60. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v sredo 10. januarja s sklicem seje. O predlogu bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav, ker prehajamo na odločanje o dnevnem redu. Glasujemo.

Predsednik Vlade dr. Robert Golob je 4. januarja 2024 Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije ter 229. in 234. člena Poslovnika Državnega zbora predlagal, da za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje Matejo Čalušić. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predsedniku Vlade, dr. Robertu Golobu. Izvolite. Predsednica, poslanke in poslanci! Danes predstavljam kandidatko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo Matejo Čalušić. Mateja Čalušić je diplomirana inženirka agronomije in je v resnici a tipična mogoče za slovensko kmetijstvo, a tipična ne samo zato, ker je mlajša generacija, ne samo zato ker je po študiju agronomije se sicer ukvarjala tudi s svojim področjem, ampak predvsem z delom v družinskem podjetju, ampak a tipična tudi zaradi tega, ker je zame nova generacija politikov, politikov, ki ne živijo v preteklosti 2. TRAK: (VP) 10.05 (nadaljevanje) politikov, ki razumejo, kaj pomeni skupnost, in ki je v resnici vse svoje življenje profesionalno in tudi osebno namenila povezovanju podeželskih skupnosti. Povezovanju, ki pravi, da kmetijstvo samo po sebi ne more biti sebi namen, da je kmetijstvo najbolj bogato takrat, ko je povezano tudi z vsemi ostalimi spremljajočimi dejavnostmi, od turizma pa tudi do tega, da spravimo hrano neposredno iz njive ali pa iz sadovnjaka ali pa iz oljčnika ali pa vinograda do porabnika, do potrošnika, do tistih, ki jim je hrana v resnici namenjena. In ravno ta koncept, po katerem bomo lahko naše slovenske kvalitetne kmetijske proizvode spravili neposredno do nas potrošnikov, je tisti, ki verjamem, da ga bo znala ona najbolje zagovarjati, ker pozna celotno verigo. Res je, da je ta veriga mogoče bila v njenem primeru vezana samo na slovensko Istro, pa vendar je slovenska Istra en lep primer, zelo lep primer razvoja podeželja v sozvočju s kmetijstvom. In jaz verjamem, da se vsi Slovenci radi podamo v slovensko Istro in tam uživamo tudi v dobrotah, kmetijskih dobrotah, ki jih kmetje v slovenski Istri, tudi tisti, s katerimi je Mateja delala in kateri, iz katerega okolja prihaja, znajo ponuditi slovenskemu potrošniku. Poleg tega je pa v svoji sicer kratki, a plodni politični karieri, kjer je delovala kot podpredsednica Odbora za kmetijstvo, že pokazala eno, dve izjemni kvaliteti. Prva kvaliteta je tista, ki pritiče večini Primorcev in Primork, še posebej Primorkam, da je odprta, pozitivna in zagnana. In druga kvaliteta, ki izhaja iz prve, da je pri enem najtežjih zakonov, to je Zakon o zaščiti živali, odigrala povezovalno in usklajevalno vlogo. In jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker je ona v imenu Poslanske skupine Svoboda prevzela usklajevanje med tako zahtevnimi in tako različnimi interesi na področju zaščite živali, se je pokazalo, da je več kot primerna in da bo to znala tudi na ostalih področjih kmetijstva, gospodarstva in prehrane. In zato sem prepričan, da je odlična izbira za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala. Hvala lepa. V skladu z 230. členom Poslovnika Državnega zbora se je kandidatka 10. januarja 2024 predstavila na seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Poročilo in mnenje odbora ste prejeli in poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predstavila predsednica odbora dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni, predsednik Vlade, ministrice in ministri, ostali prisotni, kolegice in kolegi, poslanci, poslanke, slovenska javnost. Kot je bilo že uvodoma, uvodoma rečeno, se je kandidatka za ministrico Mateja Čalušić predstavila matičnemu odboru 10. 1. V uvodni predstavitvi je kandidatka za ministrico najprej predstavila svojo izobrazbo in delovne izkušnje, v nadaljevanju pa se je osredotočila na predstavitev prioritet, ki jih bo zasledovala kot ministrica in jih je tudi širše predstavila. In sicer, navedla je štiri ključne razvojne koncepte za krepitev vloge kmeta v procesu proizvodnje hrane in celotni verigi preskrbe s hrano, in sicer ohranjanje družinskih kmetij na hribovskih območjih, boljše usmerjanju spodbud za perspektivne in aktivne in razvojno naravnane kmetije, usmerjanju spodbud za prehod na trajnostne oblike obdelovanja zemlje ter spodbujanje nastanitvenega in kulinaričnega turizma. V luči podnebnih sprememb ter drugih kriznih dogodkov je opozorila, da je treba kmetijstvo okrepiti in usmerjati tako, da bo odpornejše. Kandidatka za ministrico je v nadaljevanju predstavitve izpostavila, da kmetijstvo in prehranska varnost razume kot temelj obstoja vsake države, ter sklenila, da mora biti poklic kmeta in kmetice v Sloveniji bolj cenjen. Zavzemala se bo tudi osebno za trajnostno kmetijstvo, trajnostno upravljanje gozdov in večjo prehransko varnost. Poudarila je tudi pomen znanja v kmetijstvu in gozdarstvu in zatrdila, da si bo prizadevala za prenos znanja od kmetov in kmetic

V luči podnebnih sprememb je kot ključno izpostavila zlasti namakanje in gojenje v rastlinjakih, zavzela se je tudi za ohranitev obstoječih kmetij in spodbujanje mladih, da se odločijo za nadaljevanje kmetovanja oziroma za nakup opuščenih kmetij ter pri tem napovedala podporo kmetijam, na katerih se kmetuje trajnostno in inovativno. Za trajnostni razvoj se je zavzela tudi na področju živinoreje, kjer je poudarila potrebo po sprejemu in uveljavitvi etični in napredni prag za dobrobit živali. Dotaknila se je tudi problematike upravljanja z velikimi smermi, ki sicer spadajo v pristojnost drugega resorja, a izpostavila potrebo po medresorskem dogovoru o učinkovitem izvajanju vseh oblik zaščitnih ukrepov na eni strani ter ozaveščanju o sobivanju pašnih živali z velikimi živalmi, zvermi na drugi strani ter o sodelovanju pri oblikovanju metodologij metodologij glede odškodnin za kmete zaradi škode po napadih. Člani in članice odbora so po predstavitvi kandidatki postavili nekaj vprašanj predvsem iz področja vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo, področje vinogradništva in vinarstva, področje razpisov in s tem povezano črpanje evropskih sredstev, področje ribištva, področje gospodarjenja z gozdovi ter izsekavanje gozdov, problematika ovir s katerimi se srečujejo mladi prevzemniki kmetij, problematika vrednotenja živil, ki se vključijo v košarico živil, problematika hribovskih kmetij, problematika dostopov kmetov do kmetijskih zemljišč, področje lova in trofejnega lovstva, problematika napada divjadi na živino, problematika kmetovanja na območjih trajnega travinja ter negativne posledice naravnih nesreč in delovanja tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst. Kandidatka za ministrico je odgovorila na zastavljena vprašanja in še dodatno pojasnila članicam in članom svoja stališča. Po končani predstavitvi je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev Mateje Čalušić, kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ustrezna. Spoštovana Mateja, v svojem osebnem imenu in v imenu Odbora za kmetijstvo se ti tudi zahvaljujem za dosedanje sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani predsednik Vlade, ministrski zbor, spoštovane kolegice in kolegi! Kmetijske politike niso postranega pomena, čeprav imamo velikokrat občutek, da resor kmetijstva, gozdarstva in prehrane potisne na rob in se ga večkrat dojema kot resor, ki nima bistvene teže in vloge in v Poslanski skupini Socialnih demokratov tukaj menimo drugače. Kmetijsko ministrstvo je po mnenju SD eno najpomembnejših, najpomembnejših ministrstev politike in ukrepi, ki jih pripravljamo in oblikujejo na tem ministrstvu, se še lahko dotikajo vsakega človeka, vsakega izmed nas. Kmetijstvo je navsezadnje tudi del gospodarstva, kulture in naravo varstva. Časi za kmete in kmetijstvo so zahtevni tudi zunaj slovenskih meja. V zadnjih dneh so nekatere evropske prestolnice zaradi nezadovoljstva z vladnimi politikami ohromili kmetje, ki zahtevajo več posluha, predvsem pa ukrepov, ki jim vsakodnevnega dela ne bo še dodatno oteževala, ampak jih tudi spodbujala. Na podoben način so svoje nezadovoljstvo aprila letos izkazali tudi slovenski kmetje, ki jim Socialni demokrati sporočamo, da jih slišimo in razumemo. Spoštovana bodoča ministrica! V SD pričakujemo, da boste tudi vi slovenskim kmetom ponovno prisluhnili, kar pa naj se ne odraža samo z besedami, pač pa s skupno pripravo zakonov in ukrepov, ki bodo slovensko kmetijstvo podprli. to nikakor ne dvomimo, tudi sam ne. Kmetje in kmetijstvo so temelj naše družbe, so tisti, zaradi katerih imamo polne trgovske police, in tisti, zaradi katerih lahko jemo domačo, lokalno in zdravo prehrano. Vse to pa nikakor ni samoumevno. Podnebne spremembe, vremenske ujme, suše, nestabilnost svetovnih trgov in visoke cene energije, vdor in pritiski tujih poceni živil vprašljive kvalitete, vse to so dejavniki, s katerimi se vsakodnevno soočajo kmetje in kmetice, ki vestno opravljajo svoje poslanstvo. Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je skrajni čas, da izzivom kmetijstva namenimo več pozornosti in energije, torej to, kar si kmetijstvo slovensko zasluži. Spoštovana kandidatka Mateja Čalušić je zaslišanje na matičnem odboru prestala, danes pa bo na glasovanju tudi dokončno potrjena kot ministrica za kmetijstvo. S tem se težko in zahtevno delo šele začenja. Izzivi so veliki in zahtevni, časi pa nepredvidljivi, zato vam Socialni demokrati, spoštovana kandidatka, sporočamo, da bomo pri iskanju in oblikovanju rešitev še naprej sodelovali tvorno. Vam in vaši ekipi pa želimo uspešno delo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja poslanska skupina Levica, v njenem imenu dr. Tatjana Greif. Izvolite. DR. Spoštovani zbor! Nova ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prihaja v turbulentnem času, kritičnem tudi za pridelavo hrane, kmete, kmetovanje živali in okolje. Glavni izziv, s katerim se bo nova ministrica srečala je prilagajanje na podnebne spremembe, predvsem v rastlinski pridelavi. Bistven je njihov vpliv prav na kmetijstvo in gozdarstvo. Vreme vpliva na kmetovanje, ekonomski vidik in dostopnost hrane. Podnebne spremembe nosijo višanje temperatur, spremenjen padavinski režim in klimatske ekstreme. Leto 2023 je bilo najtoplejše leto, odkar tečejo meritve. Podnebne projekcije agrometeorologije kažejo na nadaljevanje segrevanja tako tal in prsti. Za Slovenijo se pričakuje 40 več vročinskih dni na leto, to pomeni dober mesec dni več vročih dni, kar pomeni stres tako za poljščine, kot rejno živino. Pomeni zgodnejšo vegetacijo, podaljšuje se rastna sezona, več občutljivost za pozebo. Na poljih so že vidne spremembe fenologij rastlin, pojav novih bolezni, invazivnih vrst. Povečala se bo jakost in pogostost kmetijskih suš po vsej Sloveniji. Modeli kažejo tudi povečanje jakosti padavin. Nalivi z izjemno jakostjo, bodo postali naša stalnica. Do konca stoletja bo količina padavin višja za 40 %. Kandidatka za ministrico je v svoji predstavitvi pokazala, da se vseh teh dramatičnih dejavnikov dobro zaveda in zaveda se nuje prilagoditev v načinih pridelave hrane v prihodnje. Vsako leto beležimo milijonske škode v kmetijstvu. Rešitev pa ni le v izplačilu višjih odškodnin in višjih subvencij, ampak v tako imenovanem samozaščitnem kmetovanju. Pričakujemo, da se bo kmetijska politika ravnala po vodilih tako imenovanega podnebno podnebno pametnega kmetovanja, ki je samozaščitno precizno kmetovanje z optimizacijo rabe vode, manj gnojil in pesticidov, razvojem zaprtih sistemov pridelave v rastlinjakih, uporabo novih tehnologij in umetne inteligence v kmetijstvu. Pri vsem tem je ključno upoštevati velikost kmetij, starostno sestavo kmetij in potrebe trga po varni, zdravi in dostopni hrani. V času podnebnih sprememb je potrebno zaustaviti izsekavanje gozda za namene povečanja kmetijske pridelave, ob tem, ko se hkrati velike površine kmetijskih zemljišč divje zaraščajo. Lani je bilo v ujmah prizadeto 1,2 milijona kubikov lesa. Letno se poseka 5 milijonov kubikov lesa, priraste pa 7,5 milijonov kubikov lesa. Za vitalnost gozda je ključno spravilo poškodovanega lesa za preprečitev gradacije podlubnikov, pri čemer je problem nedostopnost ogroženih drevesnih sestavov zaradi neprevoznih gozdnih poti. Najbolj ogroženi sta Savinjska dolina in Koroška ravno tam, kjer so bile najhujše poplave, kjer se hudourniki zanemarjajo že več kot 30 let. Država bi morala dati več spodbude pridelavi in uživanju rastlinske hrane, ter zlasti zmanjšati obseg promocije mesa in živilskih proizvodov tudi v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kmetijsko krajino je potrebno zaščititi pred poplavo megalomanskih reklamnih panojev, ki kazijo kmetijske površine ob cestah kamor ne sodijo in vizualno ter drugače onesnažujejo naravo. Potrebno bi bilo regulirati športni trofejni lov kot ubijanje za šport, zabavo in rekreacijo oziroma ubijanje za denar. 14. člen zakona o ohranjanju narave prepoveduje iztrebljanje živalskih in rastlinskih vrst, zato je treba v bodoče pretehtati popolno odstranitev vrst, kot se dogaja z nutrijo. T. i. Tujerodnih vrst ne moremo kriviti za negativni vpliv na habitate, saj le te že stoletja uničuje človek, ruši naravno ravnovesje in odžira življenjski prostor živalim. Prav tako je potrebno dosledno izvajati varovanje zaščitenih živalskih vrst in velikih zveri. V Poslanski skupini Levica bomo kandidatko za ministrico podprli in ji želimo vso srečo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu magister Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa predsedujoča za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, ministrice, ministri, dragi kolegi, spoštovana kandidatka. Naj kdorkoli kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi zemlja, ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej! To je misel človeka iz okolice Trsta, Iga Grudna, ki se je zavedal, kaj je pomen slovenske zemlje. Gre za meje naše domovine, za teritorij naše države, potem pa za drugo bistveno vprašanje poleg meja, kako mi s tem koščkom naše domovine, naše zemlje, ki nas živi in hrani, delamo in gospodarimo. Povedal vam bom eno zanimivo teorijo iz statistike, ki kaže, da je bila slovenska zemlja pred osamosvojitvijo, v času enoumja, trdega partijskega socializma, manj obdelana, manj zaraščena, kot je danes. So bila obdobja, ko je bilo avstrijsko kmetijstvo pred našim, v letih okrog osamosvojitve smo jih dohiteli. Danes je kmetijstvo Avstrije, Tirolske, Švice in še dela Evrope bistveno naprednejše kot slovensko. Vprašajmo se danes iskreno, kje smo zgrešil. Mi slovensko kmetijstvo, že 30 let pa več politiziramo. Zavedam se teže besede, ki sem jo izrekel. Poglejte statistiko, kdo so bili slovenske ministrice in ministri, veliko veliko večino teh obdobij. In kje smo danes? Takrat, kadar je današnja opozicija na oblasti, takrat je vse v redu, super in fajn, naslednji dan, ko niso več, je vse narobe, in zato so seveda krivi krivi drugi in zato slovensko kmetijstvo potrebuje depolitizacijo, svežino, mladost, energijo in napredek. In vse to so lastnosti, ki jih v skladu z obrazložitvijo predlagatelja, predsednika Vlade, Mateja Čalušić kot naša kolegica lahko pooseblja.

Matejo kolegice in kolegi v poslanski skupini dobro in dolgo poznamo in z veseljem, ponosom jo bomo podprli, ker vemo, da ne bo človek pisarne, ne bo človek svinčnika, pač pa bo oseba, ki bo šla tako kot do sedaj med kmete v Istri, Primorju, zdaj pa tudi drugam. Prekmurje, pogledati na Dravsko polje, kako regulirati Dravo, skupaj z drugimi ministri, da nam ne več odnaša več najboljše kmečke zemlje. Jaz sem prepričan, da se bo v prvih dnevih in tednih oglasila tudi na poplavljenih območjih. Tam so nam plazovi prizadeli številne kmetije, številne družine, težave so v dostopih, težave so v gozdovih. Ja, bo človek terena, dialoga. In s tega mesta politiki slovenski, predvsem tisti, ki ji nasprotuje, v tem delu stališču poslanske ne bom namenil kaj večjih besed, za to bo čas kasneje, moram pa se spoštljivo prikloniti pozitivnih misli, pozitivnim mislim, ki so jih zmogle slovenske kmetijske organizacije in so povedale, da so pripravljene na dialog, na pogovor in dogovor. In prepričan sem, da bodo naši kandidatki imeli ustreznega sogovornika, sogovornico. Kaj je slovensko kmetijstvo? Slovensko kmetijstvo je tisto, kar je kandidatka omenila v svojem programu in v svojem govoru. To so kmečke družine, med 65 in 70 tisoč jih je. Tam imajo ženske pomembno, odločilno vlogo in prav in lepo je, da je ministrica ženska, kajti na podeželju je življenje trdo in težko, pa tudi veselo in ženske znajo določenim zahteva, prisluhniti še bolj človeško, še bolj občutljivo. Slovensko kmetijstvo ni samo poljedelstvo, ni živinoreja, ki ustvarja številne presežke, slovensko kmetijstvo so številne tržne niše. Oljkarstvo, oljkarstvo, za tisto, kar se je naša kolegica zavzemala in praktično skupaj s strokovnimi sodelavci že pripravila zakon. Je tudi sadjarstvo. Veseli so bili njenega odziva in predstavitve prvič v zgodovini tudi slovenske čebelarke in čebelarji, omenjeni so bili v nastopu. Pa ekološki pridelovalci in še kaj. Ministrica ima številne, bodoča ministrica, številne pozitivne človeške lastnosti, da bo to funkcijo znala in zmogla dobro opraviti. Včeraj sem prelistal kliping mnenj. Kemični Franc se je celo oglasil iz Bruslja, ne, tudi eden od bivših ministrov, rekoč, da kandidatka nima politične teže. Kaj res ne? Za njo stoji kot eden največja poslanska skupina v zgodovini te države, za njo stoji Vlada, predsednik Vlade in najmočnejša koalicija, ki jo je ta Vlada imela. V tem in v njenih osebnih in značajskih lastnostih je njena človeška, politična teža in moč in ima vse možnosti, da bo to funkcijo ob sodelovanju vseh opravljala dobro. Slovenski kmetijski problemi so večji od tistega, kar ji očitajo ljudje,

pred prazniki. Članstvo v zbornici je obvezno. Tam sta nastopili dve opciji. Kaj pa je največji problem slovenskega kmetijstva? Zadaj se je predstavila kandidatka z nalakiranimi nohti in očita, da nevladniki vdirajo na slovenska kmečka dvorišča. Pa dajte no! Kaj res? To je približno tako za lase privlečeno kot očitek, da ne bomo kurili več slovenskega lesa. Teh izmišljotin bo v panični krizi nekaterih, kaj bodo prinesle evropske volitve, še veliko. Eden od uvodničarjev se ukvarja s tem, da se bo v Naturi delalo vse tako, kot se je delalo do zdaj, in tako, kot se komu zahoče. Ni res in ne more biti. Za Naturo dobivamo in koristimo evropska sredstva in plačila in treba bo igrati po pravilih. Očitajo se, samo zdaj v tej Vladi, so problem velike zveri, tisti, ki to očitajo, so številčnost povečevali in dvigovali tri desetletja, nikdar in nikoli ni bilo še vzpostavljeno toliko ravnotežja, recimo na področju medvedov, kot v tem trenutku, pa je takrat, kadar so živali, kadar jih je preveč, so največja žrtev prav živali same. Ampak to ni in ne more biti očitek tej koaliciji ali pa bodoči ministrici. Vse te zadeve bo ministrica naslovila tako, kot je treba. Očita se nam tudi, da smo posegli v Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici. Česa smo se zares dotaknili? Dotaknili smo se politizacije in funkcionarjev. Katere slovenske kmetije so dobile največje število evropskih sredstev in projektov? Tisti, ki so blizu določenim strankam, in tisti, ki zasedajo visoka funkcionarska mesta v Kmetijsko gozdarski zbornici in še kje, iz katerih struktur je daleč največ zaposlenih na kmetijskem ministrstvu, ki je eno bolj politično obremenjenih s kadri iz samo pravih struktur. Ni problem, iz kje so, problem je, če ne delajo. Ministrici se je podlo očitalo v tem tednu, da ministrstvo ni »kafič«, res ni. V gostinstvu se ve, kdo pije, kdo dela in kdo plača. Kakšen je pa zapis iste strokovnjakinje o stanju na tem področju, citiram: "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je eden najzahtevnejših vladnih resorjev, je v popolnem kadrovskem in organizacijskem razsulu. Vprašanje je, ali ga je sploh še mogoče sestaviti v kolikor toliko delujočo institucijo." Da. V Poslanski skupini Svoboda, v Vladi, smo prepričani, da izzivom, ki jih je obilica, je naša kandidatka Mateja Čalušić kos in zato bo deležna naše enotne podpore. Ministrica, srečno v dobro slovenskega podeželja, v dobro slovenskih kmečkih družin, v dobro države in v dobro kmeta. Srečno! Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani predsednik Vlade, ministri, državni sekretarji, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav!

Težko se je resno pogovarjati o reševanju področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, če imamo prvič v zgodovini Vlado, kjer področje kmetijstva, gozdarstva in prehrane nima niti v koalicijski pogodbi svojega posebnega poglavja. V koalicijski pogodbi lahko zasledimo le štiri zadeve, katere sploh omenjajo glede kmetijstva, gozdarstva in prehrane, revitalizacija podeželskih naselij, boljše gospodarjenje z gozdovi, zaščita živali, zelene prehranske dobavne verige - brez kdo, kako, s čim in na kakšen način bo kaj uredil. Če gremo naprej. Če pogledamo program koalicijske stranke, največje v tem mandatu Gibanja svobode, je skoraj edino, kar je zapisano, pa smo se trudili, glede kmetijstva, citiram: »Sredstva bodo ciljno usmerjena v zeleni prehod, digitalizacijo javnega, zasebnega in kmetijskega sektorja ter zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja celotne Slovenije.« Toliko o teh lepih besedah, kaj vse bo ta Vlada naredila na področju kmetijstva. Kaj je predhodnica naredila, bom malo kasneje povedal, ampak verjemite, podobno je bilo na njenem hearingu, ogromno lepih besed, potem pa smo se spraševali, kje je njen voz zašel do tega, da je tudi na koncu bila prisiljena odstopiti. Zdaj pa poglejmo nekako za zadnjih par let, kakšna je razlika med vlado, kjer je kmetijstvo ena izmed osnovnih zadev, poleg gospodarstva, in kateri so ukrepi Vlade, ki skrbi za kmetijstvo, potem pa vam bom povedal, kaj vse je predhodnica gospe Čalušić, torej Irena Šinko s svojo ekipo naredila oziroma kaj je slabega naredila. Pa če začnemo, v letu 2021 700 tisoč evrov, 700 tisoč evrov pomoč prašičerejcem. Skrb za razvoj, promocijo ter varovanje čebel in čebelarstva, pomoč skoraj en milijon evrov. Sprememba zakona o javnem naročanju zaradi več zdrave, lokalno pridelane hrane v vrtcih, šolah in bolnišnice. Interventni zakon za sadjarje in vinogradnike. Ukrepi pomoči zaradi covida v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani preko 27 milijonov evrov. In skoraj ni bilo PKP zakona, ker naj ne bi bili vsaj trije ali štirje ukrepi, tudi reševanju kmetijstva v tistih časih. Enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij v letu 2020 in 2021. Uspešno črpanje evropskih sredstev. Dodatnih 310 milijonov evrov za kmete. Zakon o zaščiti živali optimalen. Zagotovitev kmetijskih zemljišč za raziskovalno in izobraževalno dejavnost, krajši plačilni roki, Zakon o zadrugah, ukrepi pomoči zaradi povečanja cen energentov in mineralnih gnojil, prenova zemljiške zakonodaje preko Zakona o kmetijskih zemljiščih, novela zakona o agrarnih skupnostih, novela zakona o divjadi in lovstvu, novela zakona o morskem ribištvu in novela zakona o kmetijstvu, kljub covid časom in kljub temu, da je Slovenija predsedovala Svetu EU, pa še tam bi lahko kakšen ukrep povedali, kaj si ga je naša tedanja vlada izborila. V slabih 18 mesecih približno 20 konkretnih ukrepov, kdo, kaj in koliko denarja je komu bilo dano. Ampak ljudje so se aprila 2022 odločili, da jih taka politika ne zanima, da pomoč kmetijstvu je očitno prevelika in je izvolila vlado, kjer je bila med zadnjimi predlagana ministrica za kmetijstvo. Tudi o njej se je govorilo kako ima strokovne in tudi politične kompetence. In bila je v tistem trenutku najboljša, po našem mnenju verjetno edina kandidatka za ministrico za kmetijstvo. glej ga zlomka namesto nadaljevanja neke resne kmetijske politike smo morali v Poslanski skupini SDS v manj kot enem letu sklicati izredno sejo 9. TRAK: (NB) – osmimi priporočili trenutni Vladi, da naj več ne počne neumnosti na področju Nature 2000, kmetijske politike, OMD ukrepov, skupne kmetijske politike, naj tudi Ministrstvo za kmetijstvo ureja problematiko medvedov, divjadi, nenazadnje tudi nutrij, ampak ne. Namesto, da bi sedanja koalicija podprla ta priporočila v duhu, poiščimo dobre rešitve za obstoj slovenskega kmetijstva, se je zgodba odvijala še naprej. Samo kratek spomin, ravno na dan tiste izredne seje, je poslanska skupina Gibanja Svoboda s prvopodpisano kandidatko za ministrico naredila političen revolt. Vložila je Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici in od zdaj naprej poslušamo o depolitizaciji področja kmetijstva. Danes smo celo slišali, da minister oz. kandidatki za ministrico je celo v prid, da bo skušala depolitizirati področje kmetijstva. Spoštovani minister, vsakokratni, v katerikoli vladi in za katerikoli resor je najprej politična funkcija, in če bo politik, drugi ali tretji človek po hierarhiji, v Sloveniji za predsednikom Vlade skrbel za depolitizacijo, potem ukinimo Vlado, ukinemo Parlament in dobrodošli predstavniki pravih vaših nevladnih organizacij in skratka, veste kam to pelje, v Venezuelo, Kubo ali po domače povedano, v anarhijo. Da se vrnem nazaj h gospe Šinko, ki je bila po mnenju kandidatke za ministrico zelo dobra ministrica. Zakaj je ta ministrica na koncu tudi šla? Ne zaradi svojega ne dela, kot rečeno, ki ga ni bilo, ampak odšla je zaradi zadev, kjer je edino upala povedati svoje mnenje glede področja kmetijstva. Šla je zaradi tega, ker se s predsednikom Vlade in z enim drugim ministrom ni strinjala glede odstrela medvedov in volkov, odšla je zaradi tega, ker se ni strinjala s tem, da nutrija postane domači kmetijski ljubljenec ali pa še kaj drugega, in odšla je zato, ker za razliko od spremljevalke predsednika Vlade ni imela istega stališča glede tega kdo naj vodi Upravo za varno hrano. Trikrat je ministrica izrazila prejšnje svoje mnenje glede področja kmetijstva in trikrat je dobila, ne, in je odšla s te funkcije. Potem smo takoj slišali o tem kako, zdaj bo pa res prišel najboljši minister za kmetijstvo. Citiram predsednika Vlade, presenečeni boste nad izbiro. In še 3. januarja je bil najboljša izbira gospod Adamič. Ne bom ugibal kaj se je dogajalo v tistem dnevu ali pa v tisti noči, tudi ne kaj se je dogajalo na seji Poslanske skupine Gibanja Svoboda, ampak kar naenkrat najboljši kandidat za ministra ni bil več najboljši kandidat za ministra, in naslednje jutro se je pojavilo ime gospe, naše poslanske kolegice še danes, Mateje Čalušić. Eni so bili grozno presenečeni nad njeno izbiro, drugi ki vemo, da koliko problemov je bilo s predlaganjem gospe Šinko, koliko časa do skrajnega roka ste iskali gospoda Adamiča, in ko so ustavni in zakonski roki skoraj padli v vodo, ste v svojem plitkem kadrovskem bazenu poiskali, si bom drznil celo reči, najboljšo izbiro izmed poslancev, ki sedijo pred nami. Če kaj štejemo v plus kandidatki za ministrico, je vsaj to, da je bila podpredsednica Odbora za kmetijstvo, da niste izbrali in predlagali kakšnega podpredsednika Odbora za okolje in prostor, kjer se največkrat tepejo z idejo ministrstva, ali pa člana odbora za kmetijstvo. kmetijstvo. Skratka, od 4. januarja je bila naša dosedanja poslanska kolegica Mateja Čalušić najboljša 10. že tretja najboljša izbira v tem mandatu. Lahko se strinjamo, da je kolegica energična, simpatična in tako kot piše v medijih, s tem verjetno nimamo nobenega problema, ampak včeraj smo slišali spet, da se pustimo presenetiti pri njenem delu, kar v Poslanski skupini SDS imamo probleme, govorimo o funkciji ministra, ne pa nekega nadobudnega nogometaša pri 12-ih letih, kjer bomo čakali pet let ali bo igral za Olimpijo ali pa tretjo C nogometno ligo, ampak govorimo o osebi, kjer se ne smemo pustiti presenetiti, govorimo o osebi, ki bo jutri šla na sedež Ministrstva za kmetijstvo in od jutri naprej odločala ne samo o proračunu na področju kmetijstva, ampak o vseh problemih, ki se dotikajo področja kmetijstva. Danes smo celo slišali še enkrat, kako je potrebno izbrati depolitizacijo ministrstva, oziroma ministrske funkcije. Spoštovani ministri, državni sekretarji, jaz upam, da se zavedate, da ste politični funkcionarji ne glede na vašo strokovno izobrazbo in da jutri vam ne bo šinilo v glavo, da se boste ukvarjali z depolitizacijo vašega resorja. resorja. In tukaj mi je zelo tudi žal v, pa lahko to povem, v stališču Poslanske skupine SDS, obračunavanje z dvema bivšima kmetijskima ministroma je nedostojno. Poslanski skupini SDS se nismo vedno strinjali niti z gospodom Židanom, ki je prej tam sedel, ampak imel je politično funkcijo, ali je opravljal dobro ali slabo, so verjetno odločili tudi volivci, ampak bil je politik. Danes smo celo slišali nov izraz, da gre za atipično kandidatko za ministrico. Ko vam zmanjka vseh neumnih izrazov, pridite z izrazom atipična. Zdaj, kandidat za ministra mora biti dober, če je atipičen, to pomeni, da je slab. Jaz upam, da kolegica Mateja ne bo slaba ministrica, ampak da boš dobra ministrica, kar pomeni, morda kot medklic, da boš kdaj za razliko od predhodnice prišla tudi v Poslansko skupino SDS in nas poslušala, ker mi poslušamo tudi ljudi na terenu. Ne bom veliko govoril o strokovni in pa izobrazbeni strukturi kandidatke. Jaz osebno mislim, da za osnovo ima kolegica Mateja dovolj izobrazbe, pustimo ali je to univerzitetna ali ne univerzitetna izobrazba, je iz pravega področja. Ampak morda še enkrat medklic. Ali vsi tukaj v dvorani mislite, da bi bil najboljši minister za zdravje srčni kirurg? Zagotovo ne, ker ne bi videl niti ostalih problemov v zdravstvu, ampak samo srčiko, ki se mu reče srčna kirurgija? Ali bi imel pojma o tem, kaj se dogaja na ostalih ministrstvih? Pojma ne bi imel. Zato še enkrat ponavljamo minister ne sme biti depolitiziran, ampak mora biti močna politična figura. Ali to kandidatka bo ali ne bo, v Poslanski skupini SDS na žalost dvomimo. Zakaj? Samo poglejmo življenjepis gospe Irene Šinko in kolegice Mateje Čalušić. Za gospo Šinko ste rekli: "Evo, to pa bo politična moč. Jaz sem prepričan, da je med vsemi ministri, je bila med top tri najmanj poslušanimi ministri, kljub svoji strokovni, pa nenazadnje tudi dokaj utečeni politični poti. poti. In če bi bila kandidatka Mateja res najboljša kandidatka, zakaj niste prišli z imenom in priimkom kolegice že pred tremi meseci, pa bi jo lahko se v treh mesecih, morda že kdaj, dobila na sestanku s Poslansko skupino SDS, predvsem pa z vsemi deležniki, ki so bili za razliko od evropskih kmetov in njihovih združenj zelo tiho. Je kdo od vas morda, razen v zadnjih treh dneh, slišal koga iz Kmetijsko-gozdarske zbornice povedati, kaj pričakujejo od novega ministra ali s strani sindikata kmetov. Tiho so bili. Torej, morda je to celo dobra popotnica, da imate tako ubogljive sindikalne in pa zbornične vodje, ki nenazadnje jih tudi rušite ali pa je morda tudi to napoved kaj se bo v nadaljevanju na tem področju zgodilo.

ampak po našem mnenju smo našli samo dve konkretni zadevi: Zakon o oljkarstvu in pa zakon o lovstvu in divjadi, ki je skoraj že napisan. Vsega ostalega je bilo le ogromno lepih besed. Ampak še enkrat, premalokrat je bilo navedeno, kdo bo kaj naredil, kaj se bo naredilo, kako se bo naredilo, s čim se bo naredilo in koliko denarja bo za to potrebno. Tudi pustimo ob strani govorice, ki so tudi danes zjutraj prišli do mene iz parlamentarnih hodnikov, še enkrat, da je bila kolegica Mateja Čalušić prisiljena kandidirati zaradi rokov in celo je prišlo do Poslanske skupine SDS češ, Mateja, moraš kandidirati, da se določene zadeve pokrijejo citiram izraz iz hodnika Državnega zbora. Upam, spoštovana kolegica dosedanja, da temu ni tako. Sedaj, kar se tiče dosedanjega dela poslanske kolegice, prebrali smo njene magnetograme glede Zakona o zaščiti živali in pa Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici in to sta tudi dva magnetograma, na podlagi katerih danes, spoštovana kolegica, ne moreš dobiti naše podpore. Sploh pa zato, ker smo, prvič, Zakon o zaščiti živali v prejšnjem mandatu eno leto korektno, predvsem pa zelo konkretno usklajevali z vsemi deležniki in nima toliko ustavno spornih, si bom drznil reči, nebuloz kot jih ima o zaščiti, Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici pa upamo čimprejšnjo ustavno rešitev te zadeve, potem pa bomo videli tudi v Poslanski skupini SDS, kako bomo reagirali, kajti nenazadnje zgodovina bo zapisala, da je bila prvopodpisana pod ta zakon dosedanja poslanska kolegica Mateja Čalušić. Sedaj pa k problemom. Kandidatki za ministrico smo v Poslanski skupini SDS pripravili približno 30 vprašanj. Bilo je kar nekaj lepih odgovorov, kako se je potrebno pogovarjati, kako je potrebno, kako bo treba. Konkretnih odgovorov na žalost pa je bilo malo, ampak še enkrat v bran kandidatki, v petih dneh in plus podlaga 1,5 leta delovanja Odbora za kmetijstvo seveda kandidatka ne more vedeti vseh odgovorov. Želimo pa si še enkrat, da bo na te probleme ne kot ministrica opozarjala, ampak jih bo tudi reševala. Problem njenega delovanja pa bo ob tem, ko je rekla, da je zelo ponosna na delo predhodnice, da je ogromno problemov na področju kmetijstva nastalo v zadnjih dveh letih. Včeraj in danes sem dobil kar nekaj sporočil glede izplačil glede OMD. Sklicali smo nujno sejo Odbora za kmetijstvo, posmehovali ste se nam, ko smo rekli, da je bila praksa vseh dobrih in slabih ministrov, da se decembra ta izplačila izplačajo, potem januarja in februarja pa sledi akontacija. In kako je bilo decembra 2023? Izplačil ni bilo. Jih ne bo po naših informacijah iz ministrstva ne januarja ne februarja, kjer se baje pripravila še neka uredba. Marca bo morda zagledala luč ta neka nova uredba in veseli bodo kmetje, če bodo ta izplačila na njihovih računih tam nekje maja ali junija. Tudi to bomo v Poslanski skupini SDS spremljali, ker smo alergični na to, da se nekaj spreminja in se spreminja na slabše. Kako naj se kmet pripravlja na naslednjo sezono, če komaj junija izve, kakšen bo njegov delež na teh OMD, jaz jim pravim najranljivejših slovenskih kmetijskih področjih. Naslednja stvar, s katero se ne moremo strinjati s kandidatko, je področje živinoreje in prašičereje. Ta neka mantra nevladnih organizacij in posameznih ljudi blizu predsednika Vlade

– 10.55 (nadaljevanje) slovenska krava, potem se lahko vprašamo, kaj so resnični problemi ne samo slovenskega kmetijstva, ampak tudi okolijskih problemov. Če so problem slovenski gozdovi, ki jih imamo tretji največ v Evropi, potem resnično ne vemo, kaj so pravi okolijski problemi in izzivi. In resnično, spoštovana kandidatka za ministrico, poglejte tudi na živinorejce in prašičerejce in vsaj v tolikšni meri kot ste rekli, da se boste ukvarjali s tistimi, ki se ukvarjajo z rastlinsko pridelavo. Naslednje področje, kjer nismo dobili dobrih odgovorov, je glede skupne kmetijske politike, pač zaradi volitev aprila 2024 ni bila idealna, idealno sprejeta skupna kmetijska politika, ta program, čeprav je bil v Bruslju potrjen, ampak to, kar se sedaj dogaja z, ne razpisi oziroma slabimi razpisi, v Evropi, je denar, slovensko ministrstvo za kmetijstvo pa dela takšne razpise, kakšne, da se živinorejci, mladi prevzemniki kmetij ne odločajo niti za prijavo, ker vedo, da so razpisi napisani tako, da na njih ne bodo uspešni. Torej še en predlog spoštovana kandidatka; nujno se je potrebno resno ukvarjati z razpisi in čim prej počrpati denar, ki nam ga Evropa omogoča, da nas in vas ne bo zadelo leto 2026 in neporabljena evropska sredstva. Za zaključek pa še enkrat. Zakon o zaščiti živali ima toliko nebuloz, vi pa ste ga tako glasno podpirali, da danes ne morete dobiti našo podporo. Malo nas tudi skrbi, z vsem dolžnim spoštovanjem, da bosta po vašem mnenju državna sekretarja ostala ista. Državna sekretarja sta na svojih funkcijah približno 2, 3 mesece, še veliko večja politična analfabeta kot je kandidatka za ministrico, ampak eden od njiju ima vsaj soliden strokovni življenjepis s področja kmetijstva. Življenjepis drugega državnega sekretarja niti z besedico ne omenja kmetijstva. Zato, spoštovana državna sekretarka, ker še vedno upamo v Poslanski skupini SDS, da so ministri in državni sekretarji politične funkcije, razmislek, ki vam ga polagamo, da razmislite, ali želite ob sebi dva politična popolna novinca ali pa se boste morda obdali z ekipo, ki ve, kako tako strokovno, predvsem pa politično prepričati kolege iz Ministrstva za okolje, Ministrstva za prostor in tudi Ministrstva za finance, da vam ustrežejo pri tem, kar zahtevajo slovenski kmetje. Ne nazadnje pa še dve zadevi. Z zanimanjem bomo v Poslanski skupini SDS spremljali kaj se bo dogajalo v, ob ministrskih institucijah, kaj se bo dogajalo z Upravo za varno hrano, kaj se bo dogajalo na Inšpektoratu za kmetijstvo, kaj se bo dogajalo na Agenciji za kmetijske trge, kajti tam bomo videli, kako vi ste močni ali pa so močni kateri drugi deležniki. In ko smo ravno pri deležnikih, jaz vam želim uspešno, ne samo sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki jo uničujete, s Sindikatom kmetov, zadružno zvezo, mladimi kmeti, Zvezo podeželske mladine, Društvom kmetic in vsemi ostalimi. Jaz ne želim vam samo to, da boste z njimi sodelovali in se pogovarjali, ampak da boste v sodelovanju z njimi reševali odprte probleme. Skratka, spoštovana kandidatka, danes ne morete upati, zaradi prej navedenih razlogov, na podporo Poslanske skupine SDS, je pa prav, da vam v imenu poslanske skupine zaželim uspešno delo v prid slovenskega podeželja in v prid slovenskega kmetijstva. hvala lepa. Nekoliko ste polemizirali s stališči ostalih poslanskih skupin, morda v bodoče ne bi, pa parlamentarni hodniki niso ravno mesto za pridobivanje kredibilnih informacij, se mi zdi. Tako, da naslednja je dr. Vida Čadonič Špelič, v imenu Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Izvolite. 11.00 (nadaljevanje) cenim da ste tukaj, pričakovala sem seveda, da bo tukaj tudi predsednik Vlade, da bi slišal naše mnenje, morda ga pa kje posluša. Dajmo se presenetiti. Predstavitev kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na matičnem odboru bi lahko poimenovala zgodba o slovenskem kmetijstvu, začinjena z malo gozdarstva, ribištva in oljkarstva seveda. O hrani smo slišali bolj malo, o varni hrani prav nič, o prehranski industriji tudi nič. To se kandidatke ne tiče, ker je pripravljavec njene zgodbe na te teme očitno pozabil ali pa mu enostavno niso blizu. To je nov pristop h kmetijstvu. Tudi do ene najbolj aktualnih tem v Evropi, torej do protesta kmetov, se kandidatka kaj posebej ni opredelila. Očitno je ni strah, da bi se kaj podobnega lahko zgodilo tudi v Sloveniji. Spomnimo se, kmetje so že mirno protestirali. Torej, kandidatka je pogumna. Kako ne, saj za njo stoji cela koalicija in velika poslanska skupina. Koalicija ima namreč vedno možnost, da tudi kmete z zakonom politizira, tako kot je to naredila s Kmetijsko-gozdarsko zbornico s prvopodpisano kandidatko za ministrico, ali pa lahko celo kmete ukine, pa kaj. Kandidatka je seveda podprla tudi Zakon o zaščiti živali. Zdaj pa pravi, da je – pazite - nezakonit odvzem živali po novem zakonu, vsi ste verjetno to področje spremljali, vsi mediji so o tem poročali, da je to bila zgolj napaka, napaka, ki se je pač zgodila inšpekciji in to se lahko zgodi v vsaki inšpekciji. Torej, priznaš napako in si odrešen in ti je oproščeno. »Napaka« je nekako beseda, ki spremlja začetek ministrske kariere Mateje Čalušić. Zdaj pa nekaj o inšpekcijskem postopku. V inšpekcijskem postopku, draga kolegica, ni dogovornega priznanja napake, saj gre za poseg v pravice strank. Za napake inšpektorjev Uprave za varno hrano odgovarja resorni minister, to je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od danes naprej Mateja Čalušić. Tudi stroški napak gredo iz istega proračuna, iz proračuna Ministrstva za kmetijstvo. Stroški so nastali, če govorimo o tem konkretnem odvzemu. A proračun, žal, na predstavitvi ni bil v fokusu in ni v fokusu delovanja naše nove ministrice. Tudi skupna kmetijska politika, katere del smo – pazite - že 20 let, namreč letos bomo obeležili to okroglo obletnico, torej, katere del je slovensko kmetijstvo in strateški načrt izvajanja skupne politike skupaj z vsemi novci, ki pridejo iz Bruslja, pri predstavitvi kandidatke niso bili v ospredju. Denarja je dovolj, toda prihodnost slovenskega kmetijstva je tesno povezana z EU. Slovenija in Evropska unija bosta morali skupaj oblikovati novo smer kmetijske politike. Vse bolj jasno je, da je potrebno izpeljati trajnostno preobrazbo kmetijstva. To zahteva nove vrednote, znanje in močno, močno kmetijsko politiko, ki bo usmerila razvoj kmetijstva, a tudi njen prispevek k okolju in varovanju narave ter predvsem varni in zadostni hrani. O tem vedno poslušamo, ko govorimo o kmetijstvu. Kmetijski minister mora biti torej močan politik, ki bo v Evropi zagovarjal slovenska stališča. Obdan mora biti z ekipo strokovnjakov, ki bodo kos lobiranju v tujini in doma. MKGP, kot mu rečemo kratko, z organi v sestavi šteje - kaj mislite koliko zaposlenih? 100 ljudi. Zavodi, ki izvajajo javno službo za področje kmetijstva in so pripeti na financiranje MKGP pa še dodatni 14. Če skupaj to seštejemo, 2 tisoč 750 zaposlenih bo od danes naprej vodila Mateja Čalušić. To je res orjaška ekipa, od katerih nekateri dobro vedo, zakaj so v službi ravno na Ministrstvu za kmetijstvo, drugim pa je potrebno dajati jasna navodila in naloge in jih v slogu dobrega vodje usmerjati in nadzirati. Usmerjati in nadzirati. To lahko delaš samo, če poznaš področje, in če imaš vodstvene izkušnje. Bo to glede na sedanje izkušnje kmetijska ministrica zmogla? Upajmo. Državna uprava v kmetijstvu je ključnega pomena za pripravo zakonodaje, za ukrepe kmetijske politike in za njihovo izvedbo. To pomeni preprosto za priprave predpisov na osnovi katerih kmetje, prehranska industrija dobivajo denar. Razpisov ni bilo lani veliko, samo za vzorec, letos še nič. Razpisi stojijo. Denar, ki ga lahko letos črpamo iz Evrope, 375 milijonov jih je, stoji in čaka. Kmetje tudi potrpežljivo čakajo. Torej, treba bo hitro zavihati rokave in se lotiti na eni strani predpisov, na drugi strani pa razpisov. Tudi o predpisih nismo veliko slišali, pa mislim, da bo treba marsikateri predpis na Ministrstvu za kmetijstvo Torej, to je bilo nekaj o veliki ekipi, ki jo bo vodila Mateja Čalušić in od katere dobrega vodenja bo odvisna njena usoda in usoda slovenskega kmeta. Nevladne organizacije so sicer koristen sogovornik uradnikom, a ne morejo biti odločevalci, kot se je to zgodilo v zadnjem primeru zakona o zaščiti živali. Zdaj so v težavah vsi, uradniki ki ne vedo, kako izvajati sprejeti zakon v sozvočju z drugimi procesnimi predpisi, ker tega sozvočja ni, kmetje pa ne vedo kdaj se bo na njihovi površini pojavila kakšna aktivistka in bo ocenila rejno stanje in videz njihovih živali ter o tem nemudoma poročala v Kabinet predsednika Vlade. V NSi od nove ministrice pričakujemo torej, da se bo zavedala, da samooskrba brez aktivnih kmetij ni mogoča in da je kmetom za to treba omogočiti tisto najbolj osnovno, da kmetujejo in zeleni predpisi jih zdaj omejujejo. Treba bo reči bobu bob, ali omejitev pridelave hrane ali večji uvoz oz. nakup hrane iz drugih področij, ne samo Evropske unije, ampak tudi tretjega sveta. Slovensko kmetijstvo je butično in ne ogroža nikogar, razen nas samih, ker preprosto nimamo dovolj površin, da bi bili prehransko suvereni, zato je vsak kmet, ki pridela kaj za v usta, dragocen. Res je, da je danes mogoče sicer v trgovini kupiti vse kar potrebujemo na krožniku, a kako bo jutri. V Sloveniji nikoli ne bomo popolnoma samooskrbni, zato je zelo pomembno, kako strokoven in učinkovit nadzor nad hrano, zlasti tisto, ki jo pripeljemo od drugod, organizira država, za kar je država odgovorna. Država je tista, ki mora zagotoviti potrošnikom neodvisen in strokoven nadzor v celotni verigi varne hrane, ker drugače ne moremo govoriti o varni hrani. Naj vas spomnim, oporečnih breskev in Srbije in sliv iz Poljske, kjer je uprava za varno hrano skrivala rezultate nadzora in dala prednost dobičku pred zdravjem potrošnikov, je morala oditi ministrica Šinkova. tako je takrat pisalo v sporočilu predsednika Vlade. Saj se boste spomnili, uradno je odšla zaradi Uprave za varno hrano. Potrošniki smo zaradi tega pričakovali takojšnjo zamenjavo odgovornih, a se to do danes ni zgodilo. Dobro, imeli smo začasnega ministra, ampak očitno se ne bo zgodilo tudi v bodoče glede na odgovor kandidatke na matičnem odboru. Zelo jasno smo jo vprašali, kakšne bodo njene kadrovske poteze na ministrstvu, torej s kakšnim kadrom bo ministrovala, komu bo zaupala zdravje, potrošnikom, potrošnikov. Zelo pomembno. torej, da nimamo novega vodstva uprave, pomeni lahko dvoje: da je predsednik Vlade ob vzroku zamenjave lagal oz. je zavajal javnost ter da mu v resnici zdravje ljudi ni prioriteta in je navidezno skrb za naše zdravje izrabil za politični obračun z bivšo ministrico. Vse bolj se zdi verjetno to zadnje. Se pa nova ministrica, pa se ne bo odrekla spremljanju cen košarice osnovnih živil, torej nas bo tudi ona prepričevala še naprej, da se živila cenijo in da jih lahko kupimo v trgovinah. Temu v resnici ne more več nihče verjeti, denar za popisovalce pa se veselo nenamensko troši. Torej ministrstvo za kmetijstvo je res obsežen resor, ki zajema vse procese od njive do mize. Vsi deležniki so pomembni in so soodvisni, zato jih je potrebno poslušati in se pravilno odločati, kdaj in koga bomo denarno podprli, morda koga včasih samo moralno, tudi to je potrebno. V preteklosti so ta resor razen nekaj manjših izjem, vodili strokovnjaki, profesorji, kmetje ali pa vsaj izkušeni uradniki. Ne pozabimo, skoraj 3 tisoč uradnikov bo treba voditi na Ministrstvu za kmetijstvo in njegovih organih v sestavi. Mateja ža..., Čalušić ni nič od tega naštetega, zato se v NSi bojimo, da bo težko kos tej zahtevni funkciji. In če njeno ministrovanje ne bo uspešno, bodo posledice za kmete, prehransko industrijo in seveda za nas potrošnike. Tega si nihče ne želi. Poslanska skupina torej ne more podpreti kandidatke za ministrico Mateje Čalušić, ji pa pri njenem delu

Prvi je k razpravi prijavljen kolega Dejan Süč, za njim pa dobi besedo kolega Jožef Jelen. Izvolite. DEJAN SÜČ (PS Svoboda): Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Cenjeni kolegi poslanci, kolegice poslanke, spoštovani ministrski zbor. Prepričan sem in verjetno se vsi zavedamo, da pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gre za verjetno enega najzahtevnejših resorjev, ki je dnevno obdan z dinamičnimi pretresi, zato bi mogoče pri svoji razpravi se navezal na neki način tudi na nekatere besede, nekatere trditve, ki so bile izrečene s strani mojih predhodnikov. Torej absolutno spoštujem mnenje kolega Lisca in se mu zahvaljujem. Se strinjam s to trditvijo, da izobrazba ni pomembna, torej v tem smislu, torej zdaj če je univerzitetna ali ni univerzitetna, sam gospo Matejo Čalušić poznam kot izjemno operativno osebo, osebo z izjemno visoko mero dostojne, ciljno naravnane komunikacije in zame osebno sta ti dve vrlini med tistimi ključnimi, ki jih pričakujem tudi od oseb, ki zasedajo najvišje v naši družbi. Kot rečeno, sam sem imel priložnost kot vodja kabineta bivše ministrice Šinko sodelovati s kolegico 16. verjamem si trditi, z vsem spoštovanjem do mojih kolegov v Poslanski skupini Gibanja Svoboda, da je bila ravno Mateja tisto gonilna sila na področju kmetijstva, s katero sva skoraj imela dnevni stik, ki je dejansko na nek način spraševala, se zanimala. Torej ti argumenti, da gospa ne pozna delovanja ministrstva, mislim, sam kolikor sem kredibilen boste vi ocenili, ampak sam tem trditvam ne morem dati nobene veljave, ker so me njena dejanja v preteklosti prepričala v v nasprotno in ravno zaradi tega ji bom dal svojo podporo. Še nekaj besed glede zadev, ki so bile izrečene. Torej, mislim, da je kolega Lisec omenil, da je bivša Vlada, pa ne bi se želel preveč z zgodovino ukvarjati, kljub temu, da sem zgodovinar, namenila 700 tisoč evrov čebelarjem, pa neki PKP, ste pa pozabili omeniti to, da ste v Bruselj konec leta 2021 poslali strateški načrt skupne kmetijske politike, ki je 6. aprila se je vrnil v Slovenijo z 281. pripombami. Torej vi ste se pohvalili s 700 tisočaki za čebelarje, pozabili pa ste povedati, da niste uspeli urediti strateškega načrta v višini 360 milijonov evrov letno, torej ali je bilo to namerno, ali ste se slučajno temu izognili, to je vaša stvar, ampak sam osebno pričakujem, da tukaj v tem Državnem zboru se pač pogovarjamo argumentirano in želel bi na nek način ravno v tej smeri zapeljati tudi svojo razpravo. Da stanje v kmetijstvu ni idealno, to je neka, tako bom rekel, skovanka, ki jo poslušamo cel čas, pa nekaj statističnih podatkov. Pri 853, 860 kvadratnih metrov na prebivalca je kmetijskih je kmetijskih zemljišč v Sloveniji, kar je približno dva pa pol krat manj od evropskega povprečja, torej od 20 arov. V 20 letih se je število kmetijskih gospodarstev zmanjšalo s 87 tisoč na 67 tisoč. Zdaj, verjetno bi marsikdo to predstavljal kot neko apokaliptično dejstvo, če ne poznamo dejstva, da se je povprečno kmetijsko gospodarstvo povečalo z velikosti 5,6 hektarjev na kmetijsko gospodarstvo, na 7. Pa dajte pomnožiti 87 tisoč krat 5,6 pa 67 tisoč krat 7, pa boste prišli do manj kot enega odstotka razlike. Torej, te apokaliptične napovedi o tem, da se kmetijstvo razpada, v bistvu se reformira, se spreminja, zaradi tega, ker se v 20 letih marsikaj spremeni in prav je tako. še nekaj je bilo besed s strani kolegice Vide Čadonič Špelič, da, gospa seveda ima absolutno, in priznavam to, izjemne izkušnje s področja vodenja uprave, ampak celotno ministrstvo zreducirati samo na upravo, dejansko je ministrstvo in tukaj je imela gospa prav, zelo širok nabor raznih dejavnosti, dejavnikov; torej od Zavoda za ribištvo, sklada kmetijskih zemljišč, kar nekaj javnih zavodov s katerimi, torej, ki opravljajo javno službo in jaz mislim, da se absolutno ne morem strinjati z enim od zapisov opozicijskih kolegov, pa nerad v javnem prostoru komentiram zapise kolegov poslancev na Twitterju, da dajmo danes zakuriti kres, ker bo imenovana nova ekipa na kmetijskem ministrstvu. Kres, pa grmade, pa čarovniško kladivo. Mislim, kam bomo še prišli? Jaz bi raje predlagal, da danes izobesimo slovenske zastave, ker mlad potencialen kader prevzema vodenje enega od ključnih resorjev, neodvisno od tega, če smo levi ali desni na koncu, če bo gospa dobro delala, kar sam verjamem, bomo od tega imeli vsi nekaj kolegi iz opozicijskih klopi, tudi verjetno vaše konstruktivno ravnanje, bodo vaši volivci, potencialni, ocenili kot pozitivno, ampak konec koncev, kdo sem jaz, da bi o tem sodil. Torej, še enkrat, zahvaljujem se za ves pogum, vso pripravljenost Mateji, da se podaja na čelo tega resorja. V meni bo še vedno imela sogovornika, ki ne bo sadil rožic, toliko zdaj že me poznate,

predsednica, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu, pozdravljene poslanke, poslanci, predstavniki Vlade in seveda kandidatka za ministrico, gospa Mateja Čalušić. V sredo se nam je na hearingu predstavila kandidatka za ministrico. V uvodni predstavitvi je najprej predstavila svojo izobrazbo, sicer z veliko opravičevanja. Nato je predstavila tudi svoje delovne izkušnje, katere je imela do opravljanja tega dela v Državnem zboru, kot poslanke. Zdaj, tako kot je že bilo rečeno, res izobrazba v tem primeru je ustrezna, res ni pomembno. Imamo tudi kakšnega ministra, kateri ima nižjo izobrazbo, pa to ni nobeden problematiziral. problematiziral. Problem je pa bil, ker je prišlo do napačnega navajanja izobrazbe, ampak to odgovornost pač nosi predsednik Vlade, kateri jo je predlagal in pokril to njeno napako. Bi se pa osredotočil na njeno predstavitev njenih nalog oziroma prioritet. Omenila je slab dohodkovni položaj kmetov in kmetic v Sloveniji in je dejala, da je to eden od ključnih razlogov nezadostnega razvoja slovenskega kmetijstva. naj omenim, da je kandidatka bila tudi ves ta čas tudi poslanka in da je Vlada pod vodstvom Roberta Goloba v vsem tem času sprejela kar veliko teh zakonov, kateri so bili uperjeni proti slovenskemu kmetu in seveda s tem tudi proti slovenskemu slovenskemu podeželju. Že na začetku ste dvignili davke. Obdavčili ste OMD prihodke. Kot vemo je prišlo tudi oziroma prihaja do zakasnitve izplačil teh OMD dohodkov. Sprejeli ste, bi lahko rekel, protiustavni zakon o zaščiti živali. Videlo se je že pri prvem pri prvem posredovanju teh aktivistov kaj se je zgodilo in kakšna polemika nastala, kaj vse skupaj se bo še dogajalo se še bo videlo, ampak kot je dejal predsednik Vlade, da je imela veliko zaslugo pri sprejemu tega zakona o zaščiti živali. Namreč, jaz si ne bi štel to pod neko veliko referenco. Govorili smo tudi veliko o tem primerjalniku cen živil, katerega je kot poslanka tudi podprla, predlagala ga je sicer prejšnja ministrica, predlagala ga je Vlada Roberta Goloba. Vemo, da je bil ta primerjalnik cen živil velik, velik blef, da ni služil ničemur drugemu kot mogoče, da so pač veletrgovci pošiljali v v slovenske trgovine slabo kvalitetno hrano, istočasno se je pa izpodrivala kvalitetna hrana, pridelana v Sloveniji, katero pridelujejo slovenski kmetje. Veliko smo razpravljali tudi o Naturi 2000 o omejevanju kmetovanja na teh področjih in na področjih z raznimi omejitvami. Omejevalo se je tudi kmetovanje na teh predelih z uporabo pesticidov in uporabo umetnih gnojil. Vemo, da veliko pridelovalcev ravno na tem področju prideluje hrano. In na enem izmed obiskov Odbora za kmetijstvo, ko smo bili v Krškem, so nam pač ti pridelovalci tudi takrat povedali, da da to omejevanje oziroma to pač za njih ne pride v poštev, ker so že tako ali tako omejeni in da s tem ne bodo konkurenčni ostalim proizvajalcem hrane v Evropi. takratna poslanka je tudi to podpirala in nekako potem pač je pač teh zadev je kar nekaj tako da 18. TRAK: (SB) ministrica bo morala tu stvari nekoliko drugače obrniti in če hočemo, da bo slovenski kmet tukaj na boljšem, kmetijstvo je tudi pred velikim izzivom prav zaradi tega zelenega prehoda. Kot ministrica bo morala braniti tako interese Slovenije v Evropi kot razne pritiske raznih lobijev. In glede na to, da kot je že bilo rečeno, da kandidatka nima veliko političnih izkušenj, mislim, da bo tu naletela na velike težave. Zdaj vemo, da je tudi v tem zelenem prehodu nekaj takšnih stvari, kot so omejitve uporabe kurjenja na drva v strnjenih naseljih. V zakonu piše sicer, da je ta ukrep za novogradnje, da se ne sme projektirati in umeščati, ampak vemo, da strnjeno naselje so tudi v vaseh, mladi kmetje, mladi prevzemniki gradijo nove hiše, stare hiše adaptirajo ali jih podirajo, gradijo nove hiše in kot kmet, kateri ima veliko gozda, bo najverjetneje kuril tudi na trda goriva. In glej ga zlomka, tukaj s to zakonodajo, katera naj bi začela veljati 1. 7., ta mladi kmet, mladi prevzemnik ne bo mogel v svojo hišo, katera je v strnjenem naselju, vasi vemo, da so strnjena naselja, ne bo mogel vgraditi naprave za kurjenje na trda goriva. Tu še bo ministrstvo naletelo kar na velik izziv glede poplav. Vemo, da so bile škode v poplavah na kmetijskih zemljiščih izredno, izredno velike in če hočemo urediti poplavno varnost v Sloveniji, bo treba določiti suhe zadrževalnike, razlivna področja, določene domove bo treba preseliti tudi na kmetijska zemljišča, tu se še bo našlo kar veliko gospodarskih objektov, kateri so sedaj na poplavnih območjih in bodo morali prav tako, če hočemo, da da se obdržijo delovna mesta v Sloveniji in število zaposlenih se bodo morali preseliti na kmetijska zemljišča. Vso to problematiko, vso to poplavno problematiko namreč pokrivata dva ministrstva, to je Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo in mislim, da da bo morala ministrica zdaj še kandidatka uspešno, uspešno zagovarjati, da ne bi prišlo do kakšnih drugih interesov, vemo, da so interesi tega popolne solarizacije v Sloveniji, da bi se tudi ti paneli postavljali na kmetijska zemljišča in če vse to skupaj potegnemo je pod vprašajem še kako in kaj bomo zagotavljali kvalitetna kmetijska zemljišča za kmeta, če ga na eni strani omejujemo z Naturo 2000, na drugi strani pa pa vemo, določene stvari bo treba prestaviti na kmetijska zemljišča glede poplav, na drugi strani so še pa potem lobiji glede te solarizacije. Tako, da jaz si želim, da bi imela, da bi pri tem bila uspešna in da bi zagovarjala slovenskega kmeta. Kot vemo je ta zgodba okoli imenovanja ministra za kmetijstvo trajala kar nekaj časa. Sprva je bil kandidat nekdo drug, to je bil gospod Adamič, katerega je predsednik Vlade predstavil kot velikega kandidata, ampak kasneje, kot smo lahko razbrali, smo bili obveščeni iz medijev nekako ga v poslanski skupini niso potrdili, je bil za njih (nadaljevanje) in mislim, da se je to prvič zgodilo odkar tako malo bolj spremljam to politično situacijo, da bi neka poslanska skupina zavrnila predlog svojega predsednika oziroma predsednika Vlade, in da ne bi podprla njegovega ne bi podprla njegovega kandidata za ministra. Zdaj, če to nekako na hitro povežemo, lahko rečemo, da je predsednik Vlade dobil tudi nekako nezaupnico svoje poslanske skupine, ker ni podprla njegovega kandidata in na koncu je moral predsednik Vlade poiskati drugo rešitev, mislim, da je bila to zadnja varianta, da je rešila to Vlado, kajti v naslednjem koraku so postopki jasni, tako da jaz mislim, da je gospa Mateja Čalušić s to svojo privolitvijo, da kandidira za ministrico, tudi nekako rešila obstoj te Vlade. Ampak kot sem že rekel, minister, oz. prvi med ministri, predsednik Vlade je odgovoren za sestavo in videl je, da se je pojavil problem pri navajanju njene izobrazbe, ampak žal druge rešitve ni imel in jo pošilja v na to zahtevno mesto, jo pošilja s kar velikim in težkim nahrbtnikom. Tako da, jaz osebno, zaradi vseh teh stvari katere sem navedel, žal gospe Mateje Čalušić ne bom podprl kot ministrice, želim ji pa za dobro Slovenk in Slovencev, v dobro potrošnikov, kmetov, ji pa želim uspešno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Jožef Horvat je naslednji in za njim kolega Predrag Baković. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Drage kolegice in kolegi. Rad bi naši kolegici Mateji gledal v oči, žal je trenutno ni v dvorani, upam da nas pa spremlja, in na začetku moje razprave iskreno želim, da bo uspešno vodila izjemno pomemben resor, da se bo vsak dan, vsak trenutek zavedala, da smo poslanke in poslanci, ministrice in ministri tukaj postavljeni zato, da delamo dobro za ljudi. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, če bo dobro šlo slovenskemu kmetijstvu, bo to dobro za vse, predvsem za kmete, za državljanke in državljane in tudi za slovensko politiko. Tisti, ki preveč podrobno politike, hvala bogu, ne spremljajo, tisti nam povedo, dajte nekaj narediti, da nam bo šlo boljše tako na področju kmetijstva, tako na področju obrti, šolstva itd., itd. In danes bo, zdaj še naša kolegica Mateja, popoldne gospa ministrica, podpisala za to mizo prisego, ki jo bo tudi predhodno prebrala. To je izjemno odgovorna prisega, izjemno odgovorno funkcijo prevzema. Podpis ni kar tako. S podpisom običajno jamčimo za podatke, ki jih dajemo, svoje podatke, osebne in s podpisom, dejansko jamčimo, v tem primeru, ko gre za prisego, ko gre za pomembne pogodbe, da bomo to kar je zapisano, tudi realizirali. Ne bom jo spominjal na to, kar so odkrili raziskovalni novinarji glede izobrazbe. Obžalujem in vem, da ji je težko, in da jo bo to spremljalo celo življenje. Tega se enostavno ne bo morala oprati, ker je sama zavestno napačno navajala svojo izobrazbo, ampak tukaj bom naredil piko. Izobrazba, ko gre za politično funkcijo, morda res ni najpomembnejša, ko gre za ministrico za kmetijstvo, pa če dovolite, se strinjam s tistimi, ki pravijo, da je pa potrebno veliko zdrave kmečke pameti. To ne moreš kar tako dobiti, to pridobivaš v procesu in želim ji, naši kolegici Mateji, da bi slovensko kmetstvo dobila na svojo stran

svojega ministrstva, ampak da bo prišla sama pred odbor, ko bo šlo za pomembne dobre rešitve za Slovenijo ne samo za slovensko kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano. Njene reference, ki jih pozna slovenska javnost in smo jih danes že slišali. Zakon o zaščiti živali. Tukaj nas žal ta zakon nekako asociira na krave, tiste krave, ki so bile na sto in en način nezakonito odvzete kmetu. Njena referenca je tudi, ker je bila glasna govornica novele Zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici, t. i. depolitizacija Kmetijsko-gozdarske zbornice. Strahovito protiustaven zakon, kot je to zapisal nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič, da ne bom citiral kakšnega ustavnega sodnika iz desne provenience. Ampak vse to se še da popraviti, to je tudi sama napovedala v, na Odboru za kmetijstvo, kjer se je predstavljala. Zanimivo je, da Odbor za kmetijstvo pravzaprav, in tudi drugi odbori, ne odločajo recimo o integriteti kandidata, kandidatke za ministra, ministrico, ampak sklepa o tem, da je predstavitev bila uspešna, da je bila predstavitev v redu. Glejte, za predstavitev si lahko koga najameš, da ti naredi dober tekst, da ti naredi neke izvlečke iz poročila o stanju kmetijstva za recimo preteklo obdobje. To lepo prebereš, še kakšne slajde pokažeš in moraš zmagati, ker sama predstavitev pravzaprav ne more biti slaba, vsak se za to zna dobro pripraviti. Kakšni so bili odgovori, zdaj ne bom razpravljal, bi pa dal kar nekaj kljukic, ki jih je povedala naša kolegica Mateja na odboru. Koncept družinske kmetije. Upam, da ne misli, ni mislila samo hribovskih območij, ampak da je mislila celotno Slovenijo. Kljukica. Vedno v Novi Sloveniji zagovarjamo, to imamo napisano v temeljnem programu, koncept družinske kmetije. Trdimo namreč, da so družinske kmetije ali pa, če hočete, družinska podjetja najboljša, najuspešnejša, tam je tudi največ te družinske solidarnosti, ki je gotovo velikokrat zelo pomembna za poslovni uspeh. In tukaj ima Mateja kljukico, kot se reče, in jo bomo preko odbora spremljali in videli, kako bodo te njene besede dejansko meso postajale. Namakanje. Seveda. Sam trdim, da je za namakalne sisteme, seveda tiste primarne, da je odgovorna država, tako kot je država odgovorna za izgradnjo avtocest, občine recimo za izgradnjo občinskih cest itn. In že v kratkem bomo videli, kako resno je naša Mateja mislila z namakanjem.

V Pomurju imamo, kot veste, zelo vodnato reko Muro in izdelane že projekte, mogoče samo še zaenkrat na idejni ravni, kako bi se to vodo dalo eksploatirati. Res pa je, da je marsikaj kar je kolegica Mateja na odboru povedala, je najbrž šlo v prazno. Zakaj? Zato ker imamo proračun za letošnje leto in naslednje leto praktično 21. Seveda, vedno je možen rebalans proračuna in gotovo bo prišlo tudi do temeljite spremembe proračuna za leto 2025. Želel bi tudi, da nikoli ne pozabi, da je odgovorna tudi za razvoj podeželja, ampak na to jo bomo seveda še velikokrat spomnili. Samooskrba, zelenjava, navedla je točne podatke. Tukaj smo kar zadeva samooskrbo z zelenjavo, tam nekje na 38 %, pa da se razumemo, ne navijam za vegansko religijo, navijam za zdravo hrano. Najboljše menuje pa vam bodo vedno sestavili na sleherni slovenski kmetiji. in najbolj zdravo hrano. Strinjam se s kolegico Matejo, ko pravi, da bo najbrž področje zelenjave in tudi proizvodnje zelenjave in tudi drugih prehranskih zadev potrebno organizirati znotraj rastlinjakov, plastenjakov, steklenjakov in tako naprej. Tukaj so tehnologije že izjemno dobro razvite in v Pomurju, ali če hočete v Prekmurju imamo kar nekaj zelo uspešnih zgodb,

to je energetski potencial, ki ga definitivno v Sloveniji premalo izkoriščamo in na tem področju bi samo želel, da bi kolegica Mateja nadaljevala s politiko prejšnje vlade, ki je prvič v zgodovini razpisala sredstva tudi za sofinanciranje reinjekcijskih vrtin. Veste reinjekcija to ni kar sto procentna rešitev, sploh pa ne na dolgi rok. To dokazujejo tudi, zanimivo, poslovne banke, ki vam ne bodo dale komercialnega kredita za izdelavo reinjekcijske vrtine. Gre pravzaprav za nek poskusni projekt, ki bi ga morala financirati vsaj v začetni fazi država. Ampak o tem več kdaj kasneje, ker vsi imamo, imajo nekateri polna usta, ja, zakaj pa ti uspešni poslovneži ne investirajo v reinjekcijske vrtine? Stvar seveda ni tako preprosta. Na drugi strani od Mateje pričakujem, da se bo resnično, to seveda ni samo njen resor, to je pravzaprav problem ali pa vprašanje bolje rečeno za celotno Vlado, da bo spodbujala uporabo geotermalnega potenciala.

sklep s katerim pomembno vpliva na izračun višine koncesijske dajatve. Pomurski poslanci smo se zavzemali za to, da bi ta vsaj zdaj v času energetske krize ali pa energetske nestabilnosti bila minimalna. Vlada je nas povozila, pomurske poslance in vlada je zdaj na nek način dala tudi klofuto Mateji, pač, ni je čakala, da bi Mateja tudi s svojim mnenjem kot ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povedala tudi svoje mnenje kaj si misli o koncesijski dajatvi. Ampak, v redu, letošnje leto je torej izgubljeno. Imela bo priložnost, da bo zastavila svojo besedo za naslednje leto, na leto 2025, upam, da bo ostala tako dolgo. Mateji želim uspešno delo. Jaz je ne bom naprej kritiziral, nisem te sorte človek. Želim si pa res, da bo večkrat prišla na Odbor za kmetijstvo, mogoče sama tudi s kakšnimi idejami za kakšno tematsko sejo, ne samo s kakšnim predlogom novele zakona, ki bo, bog ne daj, na škodo slovenskega kmetstva, ampak z dobrimi rešitvami. In kmetijstvo je prvi tisti forum v slovenskem parlamentu, kjer se lahko skupaj pogovarjamo o dobrih rešitvah za nas vse. Srečno Mateja!

Začel bom takole. Mi smo včeraj imeli eno sejo kjer smo se pogovarjali o problematiki energetike glede na, v kontekstu prihajajočega energetskega zakona in tudi včeraj smo nekako izpostavili te sporne zasege krav, ki ki v tisto temo pač niso sodile in verjamem, da danes se bo še izpostavljala ta tema. Pa bi rad zopet poudaril in povedal naslednje, kar se tiče tega spornega zasega krav. Sporni zaseg krav se je zgodil po predpisih, ki veljajo od leta 2013 in novela, ki je bila sprejeta zadnja, torej ta, nima vpliva na to stvar ali po domače povedano, tudi če ta novela ne bi bila sprejeta, bi se lahko tak sporen zaseg vseeno zgodil in ni dobro, da se je zgodil in seveda bo potrebno razmišljati tudi v smeri, kako bomo lahko preprečili v bodoče take sporne, sporna Načelo seveda predvideva sodelovanje teh pooblaščencev, ki so za nekatere seveda tudi sporni, vendar pri tem zasegu niso sodelovali, ker se tudi še ni zgodilo usposabljanje, usposabljanje teh pooblaščencev. Tako, da to na začetku, ker predvidevam, da se bo o tem še razpravljalo, sem najprej na to opozoril. V nadaljevanju pa bi se rad, bom rekel, osredotočil na dve zadevi. V prejšnjem mandatu sem bil tudi sam član Odbora za kmetijstvo in moram reči, da gre za zahteven resor z mnogo izzivi na mnogih področjih, ki pravzaprav se dotikajo slehernega človeka v naši državi, tako ali drugače in torej, najprej bi se tudi sam osredotočil na področje, ki se dotika slehernika, to pa je področje prehranske varnosti. Prehranska varnost je ena izmed ključnih tem, ki jih bo bodoča ministrica morala naslavljati z vso resnostjo in tej problematiki, ne problematiki, ampak tematiki ali pa tudi problematiki, nameniti veliko pozornost. Seveda pa se vsaka prehranska varnost začne pri osnovi in začel bom pri semenih. Tu naj omenim, da me veseli politična odločitev, ki je bila nedavno sprejeta, da smo se zavzeli za to, da je ptujski semenarski center v državni lasti. Takšna odločitev, odločitev je seveda bistvenega pomena, ker imamo tako na enem mestu semena, predvsem avtohtona slovenska semena, ki jih hranimo, bom rekel, v nekakšni banki, le ta pa so seveda pomembna v sistemu samooskrbe in tudi v sistemu prehranske varnosti. Želim povedati, da bomo morali poiskati načine, kako še dodatno zavarovati naša avtohtona semena in kako, bom rekel, njihovo število še povečevati. Ne pravim, da bomo morali nasprotovati novim načinom pridelave hrane in bio inženiringu. In mnenja sem, da moramo vse to seveda tudi s previdnostjo, z ustrezno in potrebno previdnostjo vključiti v naš pravni red in pa tudi prehranski in kmetijski sistem. Gensko pridelana živila so že danes žal sestavni del naših življenj, tudi prehrane. Temu se ne moremo popolnoma izogniti in je prav, da so ta živila jasno označena, še toliko bolj pa bomo morali biti pozorni, da bodo tudi jasno in vidno označena v prihodnosti. vsak poseg v naravne procese lahko seveda pusti neko posledico in tako je tudi na področju gensko spremenjene hrane. Ministrstvo bo moralo s previdnostjo pristopati k urejanju, k urejanju te teme in tudi do tega, v kakšni meri bomo v Sloveniji dovoljevali to gensko spremenjeno hrano in kako bo le ta označena, brez, da bi to pustilo negativne posledice bodisi na ljudeh, bodisi na naravi. Na kandidatko bi želel nasloviti pobude, ki

ta semena vključiti v sistem strateških državnih rezerv, nekako verjamem, da se vsi z mano strinjate, da so, bom rekel, hramba teh semen lahko izjemno strateška ali pa morajo biti in so izjemno strateške za našo državo, ker ob nekih izrednih dogodkih, ki si jih sicer nihče ne želi, lahko pridemo do nekih prehranskih izzivov ali pa bom rekel, da nismo več prehransko varni oz. tudi ne samozadostni. Saj že danes nismo, ampak stremeti moramo k temu, da bomo čedalje ali pa vse več, vse bolj samozadostni. Drugi del, s katerim sem se srečeval kot član Odbora za kmetijstvo v prejšnjem mandatu pa je, bom rekel, tudi problematika kmetov iz naslova, na nek način od države ali pa od sklada odkupiti različne kmetijske nepremičnine, na primer kozolce, hleve, vstaje, karkoli že. Tega je na Kočevskem kar nekaj, a vendar nekako z državo kmetje ne pridejo skupaj. Seveda se vse začne in konča pri ceni. Ti objekti se načeloma ne vzdržujejo niti s strani lastnika, bom rekel, se pa s strani kmeta samo minimalno, toliko, da zadeva bolj ne propada. država je na neki način to želela seveda prodati kmetom, kmet bi tudi to želel kupiti vendar ne pridejo skupaj s ceno. Jaz želim tukaj povedati, da bi morali najti nek način, kako se bi te omenjene nepremičnine, ki sicer propadajo in za katera bom rekel, država ali pa sklad, kdor že je lastnik, je zainteresirana, da se prodaja, da se proda po neki realno dostopni ceni tem kmetom, ker jaz ne vem komu koristi, da nek objekt, ki tam propada, pa bi ga tisti, ki bi ga želel uporabljati z veseljem tudi renoviran obnovil, vendar je velika diskrepanca glede, v očeh bom rekel tako države, ki vidi nepremičnino kot zelo drago na drugi strani kmeta, ki ve, da to ni drago in dejansko so tu, torej ve, da ta objekt ne dosega te cene v realni vrednosti in bi tukaj morali najti neko skupno pot. Ne govorim o tem, da bi se delala komurkoli usluga, govorim o tem, da se realno pristopi k temu, ker dela se škoda. Ti objekti nadalje propadajo, nimajo interesa, itn. Torej, to sta dve področji od mnogih, ki seveda še obstajajo in spoštovano ministrico ali pa kandidatko še trenutno pa verjamem, da bo danes postala tudi ministrica, čaka jo v bodoče in vem, da verjamem, da s polno zavestjo, ki je stopila v te čevlje, kakršnekoli že in verjamem, da bo tudi se trudila in poskušala poskušala biti in verjamem, da tudi bo uspešna na tem področju. Nenazadnje ima nekaj izkušenj, pozna sfero kmetijstva, vsaj v grobem, spoznala jo bo bo pa na operativnem polju. Veste, kako pravijo, najboljša šola je tista, ki te vržejo v vodo in začneš plavati. Ja, lahko se zgodi, da tudi potoneš, ampak jaz verjamem, da se v tem primeru to ne bo zgodilo. Torej, spoštovana kandidatka, izzivi kmetijskega resorja, kot sem že povedal na začetku, so veliki, čaka vas kar zahtevno delo, ampak kot sem rekel,

Najlepša hvala, predsednica. Spoštovani dragi vsi, dober dan! Zdaj, ne bom se ustavljal pri navedbah izobrazbe, čeprav bo to pač po eni nerodnosti ali ne vem nepozornosti ministrico spremljalo verjetno res celotno njeno kariero. Kmetijstvo je izjemno pomembno, izjemno pomembna dejavnost za Slovenijo kot majhno, ampak zelo, lahko rečemo, čudovito deželo, v kateri je lepo živeti in je lepo urejena, pa še toliko bolj. Ne zaradi prispevka kmetijstva v slovenski BDP, ki je relativno majhen, 11.55 (Nadaljevanje) tudi ne zato, ker bi bilo tam zelo, zelo velik delež zaposlenih v Sloveniji. Nasprotno, vedno manj kmetov je in vedno večje so kmetije po njihovi površini, ampak predvsem zaradi ostalih vlog, ki jih ima kmetijstvo. Spoštovana kolegica Čadonič Špelič je v našem stališču izjemno dobro, jasno, jedrnato predstavila pomen kmetijstva in pa pomen zavedanja teh vlog kmetov v slovenski družbi. Ne samo, da so kmetje proizvajalci in predelovalci hrane in drugih surovin, kot je les za različne namene, tudi za drva, za ogrevanje hrane, krme in ostalega, ne samo, da s tem tudi držijo urejeno in obdelano naše podeželje, torej kulturno krajino, ki jo lahko vsak, ki se pelje ali pa leti na našo lepo deželo ali pa hodi po njej, občuduje, gre tudi za zelo pomemben socialni dejavnik. Kmetje so vedno bili, predvsem v zadnjih desetletjih totalitarnega sistema nezaželeni, nezaželeni v naši družbi, mnogi so se počutili odrinjene, totalitarna oblast jih je črtila predvsem zato, ker so kmetje vedno mislili s svojo glavo. Novi Sloveniji in tudi sam, pa vidim ravno vrednost kmetov in kmetijstva v tem, ravno v tem, da mislijo s svojo glavo. Ogromno kmetov smo obiskali s poslansko skupino. V širši družini imamo več kmetov, kmetic, ki živijo od kmetijstva ali pa to opravljajo poleg svojega ostalega dela, imajo dopolnilne dejavnosti. Kaj je največje bogastvo slovenskega kmetijstva? Ravno kmet in čisto vsak kmet in njegova kmetija ali pa njena kmetija sta drugačna. To je ena taka raznolikost, eno tako iskanje poti v življenju in poslu za preživetje ob eni lepi navezanosti na slovensko zemljo. V kmetijstvu ni nobene patetike, to ni pravljica o rožicah in čebelicah, ampak je trdo delo. Ampak ravno zato sam izjemno spoštujem in se priklonim pred vsakim zgaranim možem ali zgarano ženo, zato, ker iz njihovega utrujenega obraza in telesa sije eno zadovoljstvo in hvaležnost, da imajo možnost živeti

Želim, da bi kandidatka, spoštovana kandidatka, ki bo verjetno danes sicer brez glasov Nove Slovenije potrjena, se zavedala se zavedala tega, da so kmetje kot pisana paleta, vsak je drugačen, vsak bo iskal svojo pot skozi življenje in delo in da bo to spoštovala, da bo to znala spoštovati, da jih ne bo zaradi tega odganjala ali zatirala. Predvsem ji polagam na srce, da naj se loti birokratskih ovir in zastojev. Številni kmetje se name obračajo, čakajo na papirje, recimo za razširitev hleva, postavitev novega hleva, gradnja nove hiše in tako naprej za mladi rod ali pa obnove in tako naprej, čakajo, pazite, ne mesece, ampak leta, leta. Radi bi šli naprej, radi bi omogočili večjo dobro dvig živali, pa čakajo in čakajo in dovoljenj ni, življenje pa gre naprej, ljudje so vedno starejši, ampak hkrati pa tudi vedno bolj obupani in apatični. Torej spoštovana kandidatka loti se tega zelo bom gledal pod prste kandidatki kmalu verjetno ministrici

V Energetskem zakonu vidimo prve poskuse demoniziranja tega, prve korake k temu in, kot je nekdo pred mano že rekel, ja, poskuša se prepovedati vgradnjo novih kotlov v novogradnje ali pa v adaptirane hiše, ki potrebujejo gradbena dovoljenja. Tudi na podeželju kmetje, mladi rod želi postaviti novo hišo ali bistveno predelati staro kmečko hišo, jo dodelati, da bodo lahko vsi skupaj tam živeli in, poslušajte, imajo nekaj hektarov gozda ali pa celo živijo od gozda, pa ne bo smel v tej novi hiši kuriti lesne biomase. Lepo vas prosim, to je obnovljivi vir energije. In zato bom kandidatki močno, močno gledal pod prste in tudi v Novi Sloveniji bomo izjemno, izjemno pozorni na to, kaj bo naredila v bran slovenskemu gozdarstvu, lastnikom gozdov in pa kmetom, da se te norosti zelenega prehoda prepreči. Želim dobro delo ministrici, da bi razumela, da je zagovornica interesov kmetov, lastnikov gozdov, kajti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je gotovo ključna, ključni resor za to, da bomo mi tudi kot Slovenija obstali. Slovensko podeželje nam, nas hrani,

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Bom nadaljeval tam, kjer je moj predhodnik, spoštovani kolega Janez končal. Dajmo reči bobu bob. Kdo demonizira biomaso v tej državi? Svoboda zagotovo ne. Tudi koalicija ne. Nikomur nič ne prepovedujemo. Demonizirali in terorizirali bodo slovensko pa tudi kmetijsko javnost tisti, ki jim gre za preživetje na evropskih volitvah, in v ta namen se je do junija dovoljeno izmišljevati, lagati in pa obtoževati. Ja kakšna prepoved kurjenja drv, lesne biomase in pa tega? Enostavno ste si to izmislili in zdaj se že tri tedne neka laž ponavlja, ponavlja kljub temu, da jo je že včeraj pa cel teden nazaj minister jasno in glasno demantiral. Seveda imamo pa kotline, zaprta področja, kjer imajo pa težave s čim? Ne z lesno biomaso, z zdravjem, z vdihavanjem onesnaženega zraka. Tam bodo imeli pa župani in pa občinski svetniki v skladu z lokalnim energetskim konceptom možnost, da se odločijo kako in kaj. Bil sem dva mandata član Odbora za kmetijstvo. To je odbor, ki nikdar in nikoli ni bil političen. Znali smo se pogovoriti in dogovoriti do sedaj, do tega mandata. Jaz razumem kolegico predsednico, ki je bila ena najglasnejših kritičark naše kandidatke za ministrico Mateje Čalušić. Nekaj tednov nazaj sem pred novim letom dobil zbornično glasilo kot kmet, kot član zbornice. Tako kot sem vam že enkrat rekel, kdo se gre kampanjo / pokaže na stroške? In kaj je v programu Nove Slovenije za Evropske volitve najpomembnejša postavka? Poudarjen barven naslov: "Nesprejemljivo je, da nevladniki vdirajo na kmečka dvorišča". Kaj res? Sprejet je bil zakon za zaščito živali, (VI) 12.05 (nadaljevanje) na en sporen primer, v katerem očitno strokovne službe inšpektorata niso odreagirale kot bi bilo treba in zato bodo seveda nosile tudi posledico. Ampak kje je bistven problem? Ne da nevladniki vdirajo na dvorišča, ker to je vaša mantra v tem glasilu. Tudi v zadnjem Kmečkem glasu je tam pismo mladih kmetov Slovenije, kjer se anonimka piska, ki se skrije ali pa pisec za celoto, za organizacijo mladih kmetov skriva s tem, da je največji strah in pa bojazen slovenskega mladega kmeta nevladništvo. Je daleč od tega. Kje je problem? Imeli smo v lanskem letu razpis za 56 milijonov evrov za mlade prevzemnike kmetij, ni bil počrpan. Na eni strani zato, ker jih je premalo, na drugi strani zato, ker jih skozi nekdo politizira in straši, na tretji strani, ker pogoji niso ustrezni. Tisti, ki so jim sredstva namenjena, zaradi nerealnih zahtev do sredstev ne pridejo. In jaz sem vesel, da bo naša kolegica Mateja kot bodoča ministrica skupaj s službami na ministrstvu to anomalijo odpravila. Kje je pa največji problem, ki ga pa namerno tlačite pod preprogo? Ta primer odvzema norih krav je naredil veliko škodo. Komu? Ne norih krav, neustrezno oskrbovanih krav. Komu že? Slovenskemu kmetijstvu. Si kdo želi kot potrošnik jesti živali, ki so do trebuha v blatu? In namesto da bi se kmečka srenja, kmečka stroka, kjer 99,9 % za živali skrbi z ljubeznijo, s skrbjo, s poslanstvom, opredelila tudi do tega, da se prizna inšpektorica je očitno ravnala nesorazmerno, ampak tudi reja, kjer so živali do pasu v blatu, ni ustrezna. Ne pa, da to zadevo v eni sami številki zborničnega glasila problematizirata na neustrezen način dva, eden iz ene stranke desne sredine in pa seveda tudi v uvodniku nekdo drug. Potem pa zavajajoče fotografije, kot da se to sploh ni zgodilo. Mi moramo v tej državi reči bobu bob. In če smo pristali na skupno evropsko kmetijsko politiko, tudi upoštevati evropske standarde. Če dobivamo subvencije, in hvala bogu prav je tako, še premalo jih je in prenizke so, ampak če dobivamo subvencije in za to smo sprejeli neke pogoje, se je treba teh pogojev in pravil držati. Naslednja spolitizirana zadeva do nezavesti s protestom na predvečer dneva mladosti v maju, z mirnim protestom se je doseglo, da seveda omejitve na gorskih, hribovitih, vodovarstvenih območjih ne bodo veljale. Tako lahko beremo iz tega glasila. Halo?! Je to res? Včeraj je borba tudi z Ministrstvom za naravne vire in okolje, kako se bodo uredila plačila za kmetovanje na vodovarstvenih območjih. Pa kaj bi hoteli, spolitiziran pripadniki, dobiti sredstva, dobiti denar, potem pa tako kot v zborničnem glasilu, v uvodniku pišemo, potem bomo denar vzeli, dobili sredstva, potem pa tega ne spoštovali. Gospe in gospodje, ne gre in ne bo šlo. Veliko je še področij, ki jih bo potrebno urediti. Kolega Jožef Horvat je korektno omenil namakalne sisteme in namakanje. V tej državi dejanja štejejo. Dobra novica, namakalni sistem razvod Vogršček prišel v last občin. Kdaj, že? S 1. 1. 2024? Koliko sredstev 12.10 (nadaljevanje) namenila za ta sistem v preteklem letu? Skoraj 15 milijonov evrov in z veseljem preberem ugotovitve kmetov, ki pišejo, da nikdar in nikoli ta ta akumulacija ni bila še tako polna kot je sedaj, zdaj jo bodo pa prevzele in pa upravljale občine. To je tisto, kar je naša naloga in tista prava pot. Številne naloge imamo tudi na področju gozdarstva, lesno predelovalne industrije. Najbrž nam je vsem jasno, da so vremenske spremembe monokulturne smrekove gozdove zelo prizadele, da so seveda tudi številne opuščene kmetijske površine, ki so bile pogozdene ali pa so same zasejale, zasadile smreko, neka napaka, da moramo Slovenci na področju gozdarstva in lesarstva delati na povečani dodani vrednosti, na manjšem izvozu in pa seveda na kvalitetnejših vrstah lesa. Zadovoljen sem, da je kandidatka v svojem govoru omenila tudi slovensko čebelarstvo. Pozdravljam trud Čebelarske zveze Slovenije in nas vseh slovenskih čebelarjev, da se ustanovi tudi evropska čebelarska zveza. Pojavljajo se že prve pol politične debate, kje bo pa sedež, kdo ga bo financiral, bo ministrstvo, ministrica temu naklonjena ali ne bo. Bo, zagotovo bo, ampak tisti, ki snujejo evropske čebelarske inštitucije jih morajo tudi voditi in pa organizirati na evropski način. Če bomo imeli evropsko čebelarsko zvezo, potem mora biti tudi članarina vseh evropskih držav taka, da tudi ob pomoči Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano omogoča normalno delovanje, in če bomo imeli Evropsko čebelarsko zvezo, njen strošek ne bo 10 tisoč evrov, ampak se bomo v enem letu, dveh pogovarjali o znesku, ki bo krepko presegel 100 tisoč evrov, in zato moramo seveda tudi vse te zadeve postaviti na realen način. Naslednje pomembno področje, kaj se nam dogaja s kmetijskimi zemljišči? Res je, dobrih 800 kvadratnih metrov na državljanko in državljana in če imamo, če hoče narod samooskrbno preživeti, jih je potrebno vsaj 2 tisoč, kar pomeni, da če se svetovni prometni ali pa še kakšni drugi tokovi ustavijo, potem bomo kot narod lačni. To je preprosto dejstvo. Zato je treba povečati kmetijske površine, številna zaraščena območja rekultivirati nazaj, zgodbo stimulirati z razpisi, ki pa morajo biti taki, ne da so namen samo določenim izbrancem, funkcionarjem kmetijskih struktur, samo največjim kmetom, poznavalcem razpisa že prej s strani zbornice, ampak mora biti razpis tak, da to omogoča prijavo in pridobitev sredstev tudi malemu kmetu za male površine. Mene ne skrbi, da kranjsko, sorško, ptujsko, mursko, prekmurska polja ne bodo obdelana. Bodo. To omogoča mehanizacija. Skrbi me pa za gorenjske, tolminske, primorske, notranjske, pohorske hribe in gozdove in razpisi morajo biti prilagojeni bolj kot do sedaj malemu kmetu. Prej je bil očitek ministrici in in ministrstvu, pa tudi naši Vladi, da kar naenkrat, zdaj kot je pa Svoboda, pa ni več kmetijskih razpisov. Imate glasilo, no, in tu že na drugi strani seveda se vsakič v vsaki številki Naše dežele, tako kot na spletnih straneh navede, kateri razpisi so trenutno odprti. Ta trenutek recimo do 31. 7. 66 čebelarskih razpisov za obnovo čebelnjakov, nakup čebelarske opreme, sofinanciranje zdravil, za eko čebelarstvo, izdelavo satnic, sofinanciranje sadik, medovitih rastlin, vzdrževanje čebelnjakov in za prenos znanja. Naprej. 6. javni razpis za aktivnost dela za odpravo škode in obnovo gozdov do porabe sredstev. 3. javni razpis za operacijo ureditev gozdnih vlak potrebnih za izvedbo sanacije gozdov in tako naprej. Razpisov, sredstev je dovolj, ampak vprašati se moramo ali pridejo do tistih, ki jih potrebujejo in seveda ali so razpisi normalni in življenjski. Veliko se je govorilo in se bo tudi govorilo o pospeševalni ali pa recimo bolje svetovalni službi. Včeraj sem na enem pogrebu srečal družino, ki kmetuje. V 10-ih letih so praktično iz nič prišli na 100 molznic. Dnevno oddajajo od 1800 do 2000 litrov mleka. Ne boste verjeli, vseh letih, kar kmetujejo, jih ni še obiskal noben kmetijski svetovalec in niso dobili sredstev iz nobenega razpisa. Če imamo svetovalno službo, ki je tako dobra, tako opevana, zbornica se bori zanjo vabi goste in tul je potem tak članek evropski komisar pohvalil sistem kmetijskega svetovanja. Ja, hvala lepa, lastna hvala, cena mala. To, da se nam dogaja, da imajo starejši kmetijski pospeševalci pred upokojitvijo manj znanja kot pa mladi kmetje, ki prihajajo iz šol in fakultet je seveda slabo in tudi to so naloge za našo kandidatko, za našo ministrico, predvsem pa je njena naloga poznavanje razmer, poznavanje terena in pa povezovanje vseh. Tako, da spoštovana gospa kandidatka, poznamo tvoje delo, bila si članica naše ekipe, naš frontman na področju kmetijskega, gozdarskega in pa prehranskega odbora, čaka te še veliko dela. Prepričan sem, da bomo vsi skupaj s pomočjo skoraj 7.0000 slovenskih kmečkih družin, v katerem so živinorejci, poljedelci, vinogradniki, brez diskriminacije, brez razlike slovensko kmetijstvo v naslednjih letih in desetletjih uspeli približati razvitemu kmetijstvu evropskih alpskih, goratih, hribovitih dežel in to bo tista zgodba, ki šteje in pelje naprej. Pomemben poudarek bo treba dati tudi povezovanju industrije s tega področja predelovalne mlečne, mesne kot pa tudi lesnopredelovalne in gozdarske, vse to pa združiti tudi v zgodbo slovenskega turizma. Cena litra mleka odkupna, enega jajca, 1. kilograma krompirja je simbolna in zelo nizka. Če pa to živilo kmetija, ki ga pridela sama, ponudi gostu na kmetijstvu kot dopolnilni dejavnosti, pa se lahko cena storitev in pa zaslužek poveča vsaj za 5-krat do 10-krat. Tako, da spoštovane kolegice in kolegi, umaknimo politiko iz kmetijstva, dajmo ji več stroke, več sodelovanja in povezovanja. In to bo ena od

Hvala predsedujoči. Zdaj tako, kolega Sajovic me je obtožil, da lažem, pa da kolegi iz Nsi lažemo. Spoštovana kandidatka za ministrico, kmalu ministrica, prva vaša večja preizkušnja bo in potem vas bodo ocenjevali tudi kmetje, lastniki gozdov, kako boste reagirali na ta zavajanja, katerih nosilec je tudi kolega Sajovic. In zdaj moja beseda proti njegovi, 6. odstavek 22. člena predloga energetskega zakona se bere tako: »V strnjenih naseljih nista dovoljena projektiranje in gradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavbah in v posameznih delih večstanovanjskih stavb, razen v primerih, ko ne gre za primarni vir ogrevanja.« Prva preizkušnja vaša bo, kako boste zaščitili podeželje, kmete, lastnike gozdov, tiste, ki želijo se tudi s sodobnimi napravami ogrevati na drva, tisti, ki želijo recimo projektirati novo hišo, jo obnoviti, kmečko hišo in vstaviti noter sodobno kurilno napravo in se ogrevati s svojimi drvmi? To bo vaša prva preizkušnja in zelo, zelo pozorno vas bomo opazovali.

ministrico! Jaz se bom dotaknil tistega dela kmetijstva, ki se nanaša na ribištvo in s tem pomembnega dela krajev iz katerega izhaja tudi bodoča ministrica, verjamem, in kraj iz katere izhajam tudi jaz. Ti kraji in ribištvo so neposredno povezani z identiteto in s kulturno dediščino in tradicijo ne samo slovenske Istre, ampak s kulturno dediščino in identiteto tudi slovenske države. Pa ob tem naj preberem najprej en naslov iz enega od medijev iz leta 2022, 31. marec, torej, torej pred prihodom vlade dr. Roberta Goloba, Janša naj bi Plenkoviću prodal ribe in arbitražno sodbo. Popolnoma vsi mediji so to zadevo obelodanili tik pred volitvami. Kako so potekali razgovori mimo ribičev, mimo vseh deležnikov? Mislim, da na to vprašanje bodo morali odgovoriti tisti, ki so zadevo želeli na skrivaj na nek način tudi speljati, implementirati. Kaj so želeli v praksi? V praksi so želeli ribolovno cono razširiti na Piranski zaliv, in sicer od rta Savudrije do Pirana. In kaj s tem narediti? Odpreti vrata ribiškim flotam s Hrvaške. Vemo, kakšne flote ima Hrvaška, posledično bi se kaj zgodilo, v bistvu bi bilo slovensko morje izropano. To je ta pomoč, ki jo je v stališču svojem že poslanec iz Slovenske demokratske stranke povedal, da so jo dali skozi vlado Janeza Janše ribičem in poudaril spremembo Zakona o morskem ribištvu v tistem delu, kjer so omogočili ulov v rezervatih orati v tistem času, ko so le te na nek način izropale školjčišča. Danes vsi tisti, ki se redno srečujemo z ribiči, in ja, jaz se vsak dan srečam z njimi, nenazadnje smo prijatelji, lahko iz prve roke povedo in jaz tudi, da je to ukrep, ki je neučinkovit. In če bi takratna Vlada želela dejansko pomagati, potem bi mogoče pogledala tudi čez mejo in bi uvidela na kakšen način tovrstni problematiki v bistvu pristopajo sosednja sosednja Italija in bi zelo hitro prišli do rešitev, ki verjamem, da jih bomo z novo ministrico uspeli implementirati tudi sami. Zdaj, že tisto kar sem jaz na matičnem delovnem telesu povedal je na nek način delo, ki sva ga skupaj z bodočo verjamem ministrico za kmetijstvo sama peljala tudi v tej zgodbi 30. V Poslanski skupini Svobode smo se zavzeli, da bomo ribiško ribištvo zaščitili in ne zgolj samo kot gospodarsko dejavnost ampak tudi kot identiteto slovenskega naroda.

Omenila je tudi spremembo Zakona o morskem ribištvu. Me veseli, ker mislim, da so tam predvsem na področju evidenc velike zmede in je treba zadeve relativno hitro urediti. Omenila je tudi črpanje evropskih sredstev iz perspektive 2021-2027. Verjamem, da bo to največji zalogaj, saj nas v 2024, 2025 čaka ogromno dela, predvsem pa delo čaka ministrico in njeno ekipo. Ureditev razmer na Zavodu za ribištvo in seveda sprememba pravilnika, ki sem ga že prej omenjal, s katerim bi se določile potencialna nova območja, nove parcele za gojišča, ki bodo relativno odmaknjena od obale in na ta način, kakor je to v Italiji, zaščitena pred napadom orad. Verjamem, da bo to potrebno v soglasju skupaj z ribiči reševati, namreč akvatorij, ki si ga delijo ribiči in školjkarji, je isti in ne predstavlja neomejenega vira. z vsemi aktivnostmi, kakor je že sama povedala v svoji predstavitvi, bo zagovarjala ohranjevanje morskega gospodarskega ribištva, akvakulture, ohranitev delovnih mest. Glede na to, da sem si z Matejo v tem slabem, slabih dveh letih delila tudi pisarno in sodelovala na različnih področjih, lahko rečem samo, da sem ponosen, da sem te spoznal in verjamem, da si več kot sposobna za opraviti vse izzive, s katerimi se boš morala soočiti v prihodnosti. Kar se pa tiče same replike gospoda Ciglerja Kralja oz. poslanca iz Nove Slovenije okrog strnjenih, strnjenih delov mest, kjer naj bi bilo prepovedano kurjenje z biomaso, bom povedal le to, da seveda določene dele bo določal in kriterije minister, ampak kaj je strnjeni del, bo pa seveda določala lokalna skupnost. Tako da prosim, okrog tega naj bodo stvari jasno pojasnjene in ne zgolj izvzete iz konteksta, kakor je to počel do zdaj poslanec Nove Slovenije Cigler Kralj. Toliko zaenkrat, če bo pa treba, se bom pa še oglasil in podprl seveda kandidatko z veseljem. Mateja, srečno.

zasenčila bistvo, bistvo, tisto, o čemer bi se morali pogovarjati, to pa je skrb za to, ali bodo kmetje pri nas še naprej kmetovali, ali bomo še naprej jedli kvalitetno slovensko hrano. Ukvarjamo se zdaj z nečim drugim, kar, bom rekel, ni zelo nepomembno. Je pomembno, ampak so neke stvari, ki so bistveno bolj pomembne. Ali je bodoča ministrica sposobna to narediti, se zavzeti za kmeta, to je pa zdaj ključno vprašanje in čas bo pokazal, kako dobro se boste zavzemali za slovenskega kmeta. Jaz sam menim z vsem spoštovanjem, da ste obuli prevelike škornje, da boste težko obvladovali tako velik resor s skoraj 2 tisoč 800 zaposlenimi. Poleg vsega pa imate odgovorno in pomembno nalogo, ki zajema čisto vse procese od vil do vilice. In z vsem spoštovanjem, ko vas takole pogledam, ljudje pričakujejo, a ne, da se bo za njih zavzemal nekdo, ki ima zemljo v rokah, ki zna prijeti za grablje, za vile itn. in jaz z vsem spoštovanjem pri vas tega občutka nimam. Lahko, da se motim, upam, da se motim, da boste v prihodnosti pokazali, da se motim. To želim ne samo sebi, ampak tudi vsem slovenskim državljanom, slovenskim kmetom. Menim tudi, da nimate dovolj znanja, da nimate dovolj izkušenj, in bojim se, da ne boste kos tako zahtevni nalogi kot je biti minister za kmetijstvo. To pa kot bo, kot sem rekel, bo imelo posledice za slovenskega kmeta tudi za slovenskega državljana, ki je odvisen od (nadaljevanje) Bom povedal, da zame osebno izobrazba ni pomembna, niti ni pomembno kaj ste v preteklosti delali, je pa zelo pomembno, da je človek pošten, da je človek delaven, ima izkušnje, in da bo delal v korist slovenskega kmeta, to pa je za mene zelo pomembno. Zdaj, Vlada Roberta Goloba tega enostavno ne počne, norca se dela s kmeta, da ne omenjam samo košarice živil. Za to analizo je Vlada Roberta Goloba namenila 150 jurjev zato, da se delajo norca iz ljudi, kjer notri piše, da lahko dobimo kilo kruha za 19 centov, kilo mesa za 99 centov, itn., in kolikor sem zdaj bral v medijih, boste v letošnjem letu zopet počeli isto, to bo država spet stalo 130 jurjev, da si boste še naprej delali norce iz ljudi. Zato me zanima, spoštovana kandidatka za kmetijsko ministrico. Ali boste s tem projektom nadaljevali? Da ali ne. In če boste nadaljevali je zdaj moje vprašanje, če jamčite, da bodo ljudje ta živila dobili po taki ceni kot boste objavili s svojim imenom in priimkom. Sicer je pa ta analiza čisto brezvezna in ne morem drugače reči, kot da perete denar. Nekdo samo s tem lepo služi. Zdaj, kar se tiče izobrazbe. Zaradi mene je sploh ne rabite imeti, sem že prej povedal. Vseeno mi je kakšno izobrazbo imate. Bi pa rad tukaj povedal, da zdrava kmečka pamet lahko nadomesti vsako diplomo, nobena diploma pa ne more nadomestiti zdrave kmečke pameti. Naj vas samo spomnim, Zoran Thaler, član stranke SD, bivši evropski poslanec, diplomirani politolog, so ga dobili s prsti v marmeladi, diplomiran. Kaj mu nuca izobrazba, človek mora biti v prvi vrsti pošten. Enako Bine Kordiš, tudi dipl., univ. dipl. ekonomist, da ne omenjam Roka Snežiča dvojni doktorat, itn. Vse jasno. je podobnost, kakšna je podobnost med prejšnjo ministrico za kmetijstvo in bodočo ministrico za kmetijstvo? Odgovor je preprost. Delati po navodilih prve dame. Dobro si zapomnite to mojo besedo, zdaj ta moj stavek, ki sem ga izrekel, ker če ne boste delali po navodilih prve dame, vas bo doletela enaka usoda kot je doletela prejšnjo ministrico. Čas bo pokazal, da imam prav. Drv ne damo. Hvala.

Torej, kot sem že na Odboru za kmetijstvo povedala in že takrat tudi pri zaslišanju prejšnje ministrice, je zaskrbljujoče, da kmetijstvo v koalicijski pogodbi nima posebnega poglavja, čeprav ves čas ponavljamo in se tega, imamo polna usta tega, nekateri se tega bolj zavedamo, nekateri manj, je kmetijstvo strateškega pomena, torej državotvorni resor, ki je pomemben za vse nas, ne samo za kmete. Naj ob tem omenim predvsem vprašanje tega, kako pravzaprav gledate na, in tega konkretnega odgovora tudi ni bilo podanega na zaslišanju, torej dostopa družinskih kmetov, torej družinskih kmetij do zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki Torej ostajajo, kmetje bi radi to kupili, mladi kmetje bi se radi širili, bili inovativni, ampak dostopa do teh zemljišč nimajo. Ali je res potrebno, da država tukaj drži v svojih rokah toliko zemljišč, ki bi morda marsikomu pomenilo tudi preživetje? Kajti veliko poguma, veliko težkega dela potrebujejo ti mladi prevzemniki, da gredo morda kateri tudi iz mesta na podeželje. Potem tukaj tudi ni bilo jasno in se mi zdi tudi iz razprave nekaterih vaših kolegov, da boste, tako kot se je že v javnosti govorilo, ko ste začeli depolitizirati Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, da se boste lotili tudi kmetijsko svetovalne službe ker č očitno menda po mnenju vašega prvega kmeta, vodjo poslanske skupine ne dela dobro. Tako, da tukaj boste imeli verjetno kar

vi niste zdaj v vlogi neke težke in hude strokovnjakinje na področju kmetijstva in boste morali pač peljati te poti, tako kot ste povedali na Odboru za kmetijstvo, kjer je bilo izjemno veliko lepih besed in premalo konkretnih ukrepov. Jaz se ne bom spuščala v podrobnosti vsega tega, veliko je izzivov. Mislim, da je predsednik Vlade v predlogu izjavil, da se pač pustimo presenetiti. Kako bo torej delovala nova ministrica? Jaz pravim, da bi bilo morda bolje reči, da nas nič ne sme presenetiti, vse nas, še zlasti pa kmete, zato bomo budno v prihodnje tudi spremljali vaše delo, vaše besede, ki bodo, ki se bodo udejanjile v dejanjih ali pa tudi ne, bomo videli. Bi se pa tu navezala tudi, ko tako močno zagovarjate, jaz sem že na odboru za zaslišanje, meni osebno, pa tudi po mnenju marsikaterega Slovenca se zdi pri vsem tem še tudi zelo sporno to, kar ste, ta vaša zgodba z izobrazbo. Kaj pa če si vzamem besede kolega Janeva, kaj pa če bi v v časopisih, v medijih pisalo kandidatka za ministrico je, naj bi zavestno napačno navajala svojo izobrazbo. Seveda, seveda, in to že vzamemo kar za sveto resnico. Torej, kot je rekel kolega Lisec nič nas ne sme presenetiti v nadaljevanju na področju kmetijstva in vseh problemov, ki jih to področje prinaša. Pred temi izzivi sem pa tudi že povedala enkrat nemški pregovor, nemški, kako simbolično, kaj se dogaja v Nemčiji, kar počnejo kmetje, ki se zavedajo pomena in neodgovorne politike

dosedanjo razpravo in pa na očitke, ki so vezani ne samo na danes, ampak tudi na razpravo na samem, za kmetijstvo. Očitki, da črpanje oziroma delitev evropskih sredstev ne držijo, niso upravičeni. Razpisi, vezani na črpanje in pa delitev so pripravljeni v dinamiki šestih mesecev vnaprej. Očitki ene od poslanskih skupin opozicije, da so OMD izplačila kmetom zaustavljena, ne drži. Citiram uradno objavo Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo: "Kljub navedenemu in zamiku datuma za izvajanje upravnih pregledov površin s področja s pomočjo sistema za spreminjanje površin na 17. november 2023, bo agencija v sredini decembra izdala odločbe za okoli 18 tisoč kmetijskih gospodarstev v skupni vrednosti 15 milijonov evrov. Z izdajo ostalih določb za zahtevke OMD 2023 bomo nadaljevali v mesecu januarju, februarju in, februar leta 2024." To se pravi, ti očitki, ki smo jih slišali danes tu ne držijo. Potem še dodatni očitki glede na metodologijo točkovanja z območij, z območji z omejenimi možnostmi kmetovanja. Pri tem je kandidatka sodelovala zelo aktivno. Vzpostavil se je bolj upravičen in pravičen sistem ocenjevanja in točkovanja. Dodatnih 5 milijonov je bilo namenjenih tem izplačilom. Med samo proceduro so se upoštevala priporočila, ki so še bolj okrepila namen spodbud. 33. do zdaj je veljalo, da so kmetje na visokogorju, se pravi, ko je bilo to že 500 metrov na Gorenjskem s težko strojno mehanizacijo obdelovali površine in pridobivali subvencije v ta namen. Tokrat zdaj temu ni tako, zdaj je tisti naklon tudi odločilen, upoštevali smo pa tudi med samim procesom teh obravnav, smo upoštevali tudi pobude, tukaj je tudi sodelovala kandidatka za ministrico, v veliki meri. Govorimo o Haloških goricah in pa podobnih terenih, kjer so nadmorske višine majhne, nakloni pa veliki in ne omogočajo obdelave s težko kmetijsko mehanizacijo. Tako so zdaj deležni teh spodbud bolj tisti, ki dejansko težko obdelujejo, to pomeni na primer iz moje bližine kmetijstva na Blokah. Imeli smo celo priložnost, da je nekdo na seji delovnega telesa, predstavnik iz Blok, pohvalil ta ukrep, ker ga do zdaj ni bil deležen. Slišali smo tudi posmeh, da ima Svoboda prazen kadrovski bazen. Res je, ja. Zakaj? Ker je strokovni bazen v kmetijstvu, ki se polni že desetletja in je skrajni čas, da v njega pripeljemo svežino. Polemiziranje okoli spremembe kandidata za ministrsko mesto v zadnjem trenutku. Jaz obe osebi zelo dobro poznam in lahko rečem, da to kar se govori v medijih, da to kar se predstavlja, ni res. Stranka Svoboda je za razliko od tistih, ki nam to očitajo, ne spoštuje demokratičnih standardov samo na papirju. Če poenostavim, pri nas vodja posluša, upošteva in odloča. Hvala lepa. Hvala. Naslednja dobi besedo gospa Iva Dimic. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Praktično skoraj zelo malo časa, ampak mislim, da je najpomembnejše to povedati, da ministrica ni predstavila načina, kako bo dvignila prehransko varnost v Sloveniji. To je ena najbolj pomembnih tem. Kako dvigniti prehransko varnost v Sloveniji in s katerimi ukrepi se bo zagotovilo preživetje na kmetijah, družinam ki ostajajo na kmetijah, s katerimi ukrepi bi te družine in

Hvala lepa za besedo. Spoštovani podpredsednik, lep pozdrav vsem prisotnim, kolegice, kolegi. Imamo torej na mizi imenovanje ministrice po približno trimesečnem prostem teku na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. tako da, če se dotaknem morda, kaj pomeni en takšen prosti tek najprej. Da stojijo določeni ukrepi, da se ne izplačujejo določene subvencije, itn. In potem, kakšno pa je stanje ta moment v našem kmetijstvu, ko mi dejansko si privoščimo tri mesece z ministrom, ki je v funkciji in dejansko od njega ne dobivamo tudi nekih konkretnih odgovorov na probleme in tudi kmetje ne dobivajo konkretnih odgovorov in rešitev na svoje težave. Tako da, še enkrat morda nazaj k temu, da če se nam zdi, da je v kmetijstvu danes vse v najlepšem redu, je to zelo, zelo napačno videnje, kajti Kmečki glas iz 21. julija 2023, ima na eni svojih strani navedenega Romana Zalokarja, ki prihaja iz Podpeči nad Marofom, ki leži v občini Planina pri Sevnici, ukvarja se z rejo krav dojilj in je tudi predsednik Ekološkega društva, itn. In seveda sam pove, da prosi vladajoče, naj se nehajo norčevati iz slovenskega kmetijstva, da na mesta, na funkcije

prišli na svoja delovna mesta s spoštovanjem do kmetijstva in pravi, da tega ta moment tukaj seveda ni videti in tudi citiram iz tega članka njegovo navedbo o predsedniku Vlade Robertu Golobu, ki pravi, citiram: "Predsednik Vlade Robert Golob državljane poziva k zmanjšanju porabe govejega mesa in usmerjanju k alternativam. Ima ob tem v mislih kobilice, črve, mokarje, čričke? Slovenski narod ne bo jedel črvov in čričkov ter podobnega. Proti temu nesmislu se bom boril in za to pustil tudi zadnjo kapljo znoja, če bo treba." Je neomajen kmet Roman. Torej, zakaj sem se dotaknil tega? Zaradi tega, ker imamo nekateri neke realne temelje o tem, kako naj bi zadostili samooskrbi s prehrano, nekaterim pa se zdi pač, da bodo brez vsakega problema čez noč prišli na ekološko, pa ne vem, pa na vegetarijansko, pa na vegansko. To se ne more zgoditi. Mi smo pred časom bili z enim vaših kolegov v Lendavi in tam je na brzino prišel en večji kmetovalec, poljedelec in naj vam kolega poslanec pove, kaj mu je rekel. Niste resni. Takrat, ko ste delali vse brez škropiv in brez gnojil, je bilo na zemlji nekaj milijard ali pa pol manj ljudi, kot jih je danes. Zaradi tega ne morete preiti in resnično še enkrat, dovolite kmetom, da kmetujejo. To nam je povedal ta kmet Kujčan iz Prekmurja, potem pa tudi so nam povedali drugi, recimo v Radencih na posvetu, po 50 letih kmetovanja, poljedelec, tukaj poljedelec, iz Radencev sem doma, ne vem več kmetovati, po 50 letih ne vem več kmetovati. Zakaj ne vem, kmetovati? Ker pišete nesmisle, pišete zakone, ki nimajo nobenih realnih temeljev in potem seveda je zelo razočaran in pravi, da tako več ne bo šlo naprej in mladina sigurno ne bo prevzemala kmetij, če ne bo zaslužka in seveda vi boste pa lačni. In to so dejansko signali od kmetov. In sedaj, če grem naprej, povzetek iz predstavitve naše ministrice za kmetijstvo, nekako, v redu, prav, tudi kot je rekel PV, Robert Golob, imamo, ne vem, kandidatko prijazno, všečno in seveda izmed politikov, ki niso v preteklosti. Prav, se pravi, neka mlajša kandidatka bi lahko prinesla novega vetra, ampak, ali ima pa dovolj dobre kompetence, da se ukvarja z resorjem kateri dejansko spada med tri najzahtevnejše resorje v slovenski državi, med teh, ki jih imamo v slovenski državi, ministrstev, spada gotovo med tri najzahtevnejše in sicer je ta resor dejansko ta, ki skrbi za našo hrano, skrbi za našo krajino, prehransko varnost in tudi za zdravje ljudi ter poseljenost podeželja. In sedaj še enkrat sprašujem ali se naša kandidatka zaveda te zahtevnosti ali danes počasi končno prihaja do spoznanja, da je šla v ene zelo, zelo velike čevlje in je in je dejansko morda od tistih štirih kandidatov, katere sem jaz poznal v dveh mandatih, najbolj šibka do sedaj in mogoče se že gospodu premierju seveda malo kolca po bivši ministrici Ireni Šinko, po kateri naša kandidatka ni imela nič. Tudi kolega vodja Poslanske skupine Svoboda ni našel na njej nič slabega, nekateri so to upali povedati, nekateri pač ne, ker vemo vsi, da je določene stvari, katere je želela izpeljati in niso bile dovoljene in seveda, to, kar smo danes rekli, tudi v svoji predstavitvi, navede pravilno, da je potrebno seveda kmetije, tako hribovske znova zagnati, da dejansko moramo poseliti, ne vem, na pamet rečem, vzhod države, Haloze. To se vse strinjava midva z gospo Čalušić, ampak, druga zadeva je, vprašanja, ki so bila podana na Odboru za kmetijstvo, so bila odgovorjena bolj kot ne obširno, politično, nič konkretnega. V redu, kako pa bomo to naredili? Kako bomo te kmete, ki so odšli, ker se jim ni splačalo kmetovati, spravili nazaj? Koga bomo dali tja sedaj? In tako naprej. In seveda odgovori, če sem odkrit, kajne, je dejansko ohranjanje kmetijskih, ohranjanje čim več kmetijskih zemljišč. Potem, ko smo imeli vprašanje o OMD torej omejene možnosti dejavnosti na kmetijah, prav tako nekako, ja, ni do sedaj bilo narejeno, nekaj bomo morali narediti, ampak 35. pa odgovora ni bilo. Potem, če Sklad kmetijskih zemljišč ne dosega več svojega namena, moje vprašanje recimo, zato zakaj je bil ustanovljen, ali je smotrno, da ga še imamo. Ja, ona misli, da ga še imamo, ampak nekaj pa bi tudi trebalo narediti, da da bi tudi kmetje prišli do zemljišč lažje, se pravi, družinske kmetije. Potem dejansko smo imeli še tri, štiri vprašanja na katera so bili odgovori bolj kot ne melanholični, in seveda to je tisto česar se seveda naši kmetje bojijo, da se bo ta resor vodil po nekih, kaj bo, pa bo. Zaradi tega še enkrat, v Slovenski demokratski stranki smo v komunikaciji s pridelovalci naše hrane, smo jasno povedali, da dejansko ne moremo vedno bolj stiskati kmeta v kot, če bi želeli več hrane. Ti dve strani stvari ne gresta skupaj. In potem imamo recimo kmetije, ki so velike kakšnih, ne vem, povprečno 7 hektarjev, in jaz vprašam, dobro, kaj bomo pa sedaj naredili, da bi naše kmetije bile konkurenčne, pridelki naših kmetov, da bi bili konkurenčni tistim v Evropski uniji, kateri imajo večje kmetije. In spet gremo, bomo več pridelali zelenjave, pa bomo, ne vem, bolj zdravo imeli, potem bomo tudi obdelali tista zemljišča, katera so recimo zaraščena. Ja, kako? In teh odgovorov zaenkrat seveda nismo dobili, zaradi tega tudi jaz menim, na žalost, z nobenimi, niti slučajno ne kakršnimi koli zamerami do osebnosti kandidatke za ministrico, ampak okrog tega, ali bo imela karakter, da pelje program, ki je dober za kmeta in seveda tudi za državo in za vse prebivalce, ki pa seveda želimo imeti še naprej zdravo in v čim bolj v Sloveniji pridelano prehrano. Zaradi tega kandidatke ne morem podpreti. Hvala lepa. ŽIBRAT (PS Svoboda). Hvala predsedujoči. Predlagam, da opozorite razpravljavce, ko se spravljajo na neko osebno diskreditacijo predlagane kandidatke, češ da nima ustreznih kompetenc. Jaz razumem, če bi razpravljavci izbrali nek del njene predstavitve s katerim se ne strinjajo, ne pa, da pavšalno ocenjujejo, da predlagana kandidatka ni sposobna. Naj spomnim, da vseeno ima ustrezno izobrazbo iz resorja, ki ga pokriva, medtem ko pa recimo bivši minister za notranje zadeve, Hojs, je bil pa gradbeni inženir in kaj ima to veze s policijo, tudi jaz ne vem. opozoriti vas moram, da to ni bil postopkovni, upam, da tistemu, ki je bilo to namenjeno je to razumel, ampak ne gre za postopkovni predlog, tako da prosim naslednjič povejte o katerem členu želite postopkovno razpravljati. Gremo naprej z razpravo. Naslednja dobi besedo gospa Andreja Rajbenšu. Hvala za besedo, predsedujoči! Lep pozdrav vsem prisotnim. Spoštovana kandidatka za ministrico, gospa Mateja Čalušić! Danes smo bili že večkrat pokroviteljsko poučeni o nekaterih sposobnostih kandidatke za ministric, prav tako se ji očita mladost, politična neizkušenost in strokovna neizkušenost. Ker vas je večina izkušenih politikov v tej dvorani, ki ste v preteklosti izbirali po vašem izkušene in kompetentne ministre, kar deloma seveda drži, ne morem mimo nekaterih preteklih ministrov, kot so Jože Podgoršek, Aleksandra Pivec, Zdravko Počivalšek, Andrej Vizjak in še bi lahko naštevala. Našteti so po vašem imeli pravilno starost, politično in strokovno izkušenost. Veste česa pa niso imeli? Pomanjkanje integritete, moralnih vrednot in prevzemanja politične odgovornosti. Pa da se vrnem na kandidatko za ministrico, gospo Matejo Čalušić Kot sem že zadnjič povedala na Odboru za kmetijstvo, sem jo spoznala kot delovno, odločno, pošteno, kooperativno, zaupanja vredno in slovenskemu kmetu zavezano kolegico. Spoštovana Mateja, sicer je sedaj ni v dvorani. Vesela sem, da si mlada, saj potrebujemo perspektivo mladih v politiki, kot bi rekel honore de Balzac: »Mladost ima osupljivo prednost, ne ustraši se.«, konec citata.

hvala spoštovani podpredsednik, za dano besedo. Spoštovani ministri in ostali s strani Vlade, kolegi in kolegice, še enkrat lep pozdrav. Pa bom morda nadaljeval tu, kjer je predhodnica končala. končala. Jaz upam, da se ne bomo čez 30 let pogovarjali ali pa se bodo pogovarjali v tem Državnem zboru, zdaj, ko si mlajši kot 50 let, da si spet mlad. Ker moram reči, da mi je kar malo prijetno, sicer sem slabo desetletje starejši kot kandidatka za ministrico, pa če je ona mlada, pa si bom drznil reči, da sem jaz tudi še kar mlad, ker očitno to, kar je v zakonu o mladih, do 30. leta da si mlad, zdaj za vsako vlado podaljšujemo. Tako da mladi kandidatki želim na njeni naslednji poti veliko uspeha. Kar se pa tiče povezave mladi pa politična izkušenost pa samo medklic. Žan Mahnič, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Mlajši si kot kandidatka za ministrico pa o tebi ne govorijo o pozitivno, kako je fino biti mlad, ampak vse negativno. Ko je pa prava kandidatka iz prave stranke, je pa to neka najboljša kvaliteta, ki je lahko nek kandidat za ministra bila. In da nadaljujem glede politično, politične izkušenosti, jaz upam, spoštovana gospa predhodnica, da so vas slišali vsi predhodniki, ki ste jih omenjali, ki ste jih žalili glede integritete in moralnih vrednot, da bo kdo imel pogum pa da vam bo povedal, kaj je on s svojim življenjem naredil, kaj pa ste vi na politični poti naredili. In čas vas bo sodil, tako kot je tudi njih sodil in pa njihovo uspešno delo. In ko smo pri predhodnikih, jaz sem se vmes slišal z bivšim, bivšim, bivšim ministrom za kmetijstvo, z gospodom Podgorškom glede zakona o pomo..., o morskem ribištvu. In glejte ga zlomka, gospod Janev, ta zakon je bil usklajen z ribiči in je bil štiri leta v predalu, pa se ni nič naredilo, dokler ni prišel gospod Jože Podgoršek na koalicijsko usklajevanje, pa je rekel: "Glejte, nekaj moramo narediti za zaščito slovenskih skočišč in pa orad. Ste za to, da sprejmemo zakon?". Smo rekli, ko bo zakon usklajen z ribiči, bomo zakon sprejeli. Zakon je prišel usklajen v Državni zbor, smo ga sprejeli, danes pa jokanje izolskega poslanca kako zakon ni usklajen. Zdaj ali ribiči ne vedo, komu se klanjajo, ali pa se klanjajo gospodu poslancu pač ker je trenutno član vladajoče koalicije. Zdaj pa, da se vrnem h kolegici, še danes Mateji Čalušić. Jaz nimam, še enkrat, problema - dobrodošla nazaj v dvorani -, da si mlada. Treba je dati mladim priložnost. Tudi sam imam izkušnje, ko sem pri veliko mlajših letih vstopil v parlament. Vse drugega sem bil, samo človek ne, ne, mulc, smrkavc in vse ostalo, tako da mi je všeč, da se s tem strinjamo, da mladost ni nekaj slabega, da je morda včasih prednost. Ampak na drugi strani, spoštovana kandidatka, boste imeli znotraj ministr..., ministrstva ljudi, ki bodo veliko starejši od vas, ne samo po EMŠO ampak predvsem pa po delovanju na tem ministrstvu. In verjemite, ti vam bodo ne poleg sindikata kmetov pa Kmetijsko-gozdarske zbornice največja cokla pri razvijanju vaših mladih, si bom drznil reči, idej. Pa ko smo pri mladih, zanimivo, ko danes govorimo o mladih, ni proceduralnih predlogov, da je to nekaj slabšega, ampak je danes to nekaj pozitivnega in s tem se strinjam. Zdaj, malo bi se še vrnil na razpravo poslanskih skupin SD in pa Levica. Pustimo to, da jih ni notri. Poslanska skupina SD je danes bila bolj kritizirana kot pa hvaljena. Njihov bivši večkratni minister je očitno del te zgodbe, ki se je dogajala tudi že pri Pozitivni Sloveniji pa pri SMC-ju pa pri LMŠ-ju in sedaj se dogaja pod gibanjem svoboda - vsi predhodniki so naredili nekaj slabega. Jaz osebno kot trenutno opozicijski poslanec in vedno, kadar je bil gospod Židan koalicijski minister, sem bil v opoziciji. Ne trdim, da je bil idealen minister, nikakor ne, ni pa bil slab minister, predvsem pa je imel eno veliko prednost pred današnjo kandidatko za ministrico, to pa je politična 37. Jaz sem prepričan in to so mi tudi povedali sogovorniki iz takratnih vladnih vrst, da ko je šel ali k predsedniku Vlade ali pa k drugemu ministru na pogovor s prošnjo ali pa s kakšno zahtevo, gospod Dejan Židan je bil velikokrat uslišan, ker je bil to Dejan Židan, politična moč pa je morda danes malo čudno govoriti o političnem nasprotniku, o teh dobrih, ampak če mu kaj ne smemo zameriti, pa je to, kar vaša predhodnica in od tega tudi vi nimate, politična moč. zato danes težko poslušamo v Poslanski skupini SDS tretjič v tem mandatu kako imamo pred sabo najboljšega kandidata oziroma kandidatko za področje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To smo poslušali pri Ireni Šinko, ki ste jo komaj dobili, potem ste 3 mesece skrivali in iskali kandidata, ko ste ga dobili, pa naenkrat ni bil več najboljši kandidat, govorimo o besedah predsednika Vlade. In sedaj je, danes bo očitno izglasovana nova najboljša ministrica, tudi vodja Poslanske skupine Gibanje svoboda, gospod Sajovic, je rekel, da je to najboljša izbira za področje kmetijstva iz vrst Poslanske skupine Gibanje Svoboda. Zdaj, jaz sem prebral življenjepis gospoda Sajovica, jaz na njegovem mestu bi bil malo nesrečen in glede izobrazbe je bolj kmetijsko izobražen kot kandidatka za ministrico in nenazadnje tudi moramo priznati gospodu Sajovicu, da ima politično ne samo trenutno veliko večjo težo kot kandidatka za ministrico, ampak tudi njegov zgodovinski življenjepis je na tem področju bolj bogat. Tako, da jaz, spoštovana kandidatka, upam, da ne bomo v tem mandatu se še četrtič soočili z najboljšo izbiro, z najboljšim kandidatom na področju kmetijstva, da to ne boste vi, da ne boste del tistih politikov, ki smo jih imeli tudi v tem mandatu, ki se jim reče po uporabi zavrzi. Skratka, da boste to vašo mladostniško energijo, o kateri je bilo veliko slišati, spoznali pri dobrem delovanju, da vašo politiko ne bodo vodili kakšni vodje poslanskih skupin ali pa, kar je še najslabše, kakšne nevladne organizacije na čelu s spremljevalko predsednika Vlade. In za zaključek še moji enkrat trije predlogi na katere bomo opozarjali v nadaljevanju tega mandata ali s pisnimi ali ustnimi poslanskimi vprašanji ali pa morda na kakšnih nujnih sejah Odbora za kmetijstvo, kjer upam, da se ne bo dogajalo to, kar se da se ne bo dogajalo to, kar se prvič dogaja v tem mandatu. V prejšnjih mandatih pa sem že kar nekaj mandatov član odbora za kmetijstvo, ne glede na to, kdo je bil v koaliciji v opoziciji, se je približno tri četrtine sklepov tudi, če jih je predlagala opozicija, sprejelo ali pa morda malo modificiralo. V tem mandatu pa se dogaja - kaj? Ko opozicija nekaj predlaga, skoraj na vsaki drugi seji ni proti sklepom koalicije, ampak se enostavno sklepe opozicije, torej poslanskih skupin SDS in pa Nova Slovenija zavrne, češ vse je super, kaj pa vi sploh nekaj govorite in kaj želite narediti. Jaz še enkrat, za zaključek, področje OMD in razpisi in ukrepi in izplačila. Spoštovana kandidatka, od jutri naprej oziroma od danes naprej verjetno ministrica, prosim, da ne počnete neumnosti, ki jih je počela vaša predhodnica na tem področju. Naslednja stvar, ki je, upam da boste kmetijska ministrica ne pa podporna članica te Vlade pri reševanju okolijskih in podnebnih zahtev različnih velikih svetovnih igralcev. Skratka še enkrat, da ne bodo največji problem onesnaževanja na tem našem lepem planetu ravno slovenske krave. In za zaključek. Jaz upam, da razpisi, ne da jih bo veliko, ampak da bodo razpisi naravnani tako, da bodo slovenski kmetje, ne glede na to, ali so živinorejci, čebelarji ali pa se ukvarjajo s kakšno drugo kmetijsko dejavnostjo, imeli možnost pridobiti ta naša državna, predvsem pa evropska sredstva. Skratka spoštovana kandidatka glede na podporo koalicije želim, da ne boste nadaljevali s slabimi ukrepi vaše predhodnice na tem področju. In še enkrat upamo, da ne boste sledili temu, kar sta že sledila dva ministra iz kvote Gibanja svoboda v tem mandatu, da bo za vaše, v vašem življenjepisu slej ko prej pisalo, po uporabi zavrzi. Jaz vam resnično želim uspešno delo in še enkrat, če kdaj želite morda kakšno drugo mnenje? Dobrodošli v Poslanski skupini SDS na kavi. Srečno!

da ima kandidatka za ministrico Mateja edino vrlino, samozavest. Mene je ta izjava nekoliko presenetila, namreč, ko kamere ugasnejo, sem se tudi sama večkrat s to kolegico poslanko pogovarjala, pa je Matejo naslovila že še s kakšno drugo vrlino. Jaz, ki Matejo malo več in malo bolje poznam, sigurno jih lahko naštejem veliko več, povezovalna je, delovna je, pozitivna je, vztrajna je in predvsem nekonfliktna je. To so vse vrline, ki predvsem tistim politikom z mogoče malo daljšim stažem nekoliko manjkajo. Verjetno s časom se politiki zakalupijo in verjamem, da mogoče, ko bomo zdaj Matejo opazovali pri delu, nas bo vse na te vrline pozitivne spomnila in upam, da bo to tudi nalezljivo in da se bomo politiki tudi v tej dvorani v prihodnje tudi malo bolj pozitivno in manj konfliktno obnašali. Jaz vsekakor nekega kandidata za ministra ne bom vnaprej obsodila, da nosi prevelike čevlje, da nima politične politične teže ali karkoli. Namreč, za vsako ocenjevanje dela je potreben čas. Človeku je potrebno dati priložnost, in jaz sem prepričana, prepričana, da bo to priložnost Mateja še kako dobro izkoristila. Tudi ni me strah, kot sem tudi prebrala v zadnjih dneh, da so nekateri izpostavili, da jih je strah, ker kandidatki za ministrico ne bo mar za kmeta ali za kmetijstvo. Naj potolažim tiste, ki imajo te skrbi, jaz verjamem, da bo Mateja z vsakim atomom energije si še kako prizadevala za razvoj in podporo, tako kmetijstva, gozdarstva kot prehrane, kar nenazadnje je tudi počela v slovenski Istri, torej iz regije, kjer obe prihajava. In ravno to mi je še v veliko veselje, ker verjamem, da Mateja tudi na Slovensko Istro ne bo pozabila pozabila zdaj, ko bo stopila v nove čevlje. Kar je pa še tudi pomembno, ne samo na slovensko Istro, tudi na ostale regije v Sloveniji zagotovo ne bo pozabila, ker je kmetijstvo preblizu, kmetijski proizvodi, produkti, tako da to enostavno ne moreš prerezati in ti je kar iz danes na jutri vseeno. Rada bi se dotaknila še ene njene lastnosti, in sicer povezovalnosti. Pa mogoče odgovorila na kolega Lisca, jaz sploh ne dvomim, da se Mateja ne bo oglasila tudi v Poslanski skupini SDS in s tem tudi še dodatno pokazala, da je povezovalna, seveda pa normalno je pričakovati tudi malo več konstruktivnosti in zdaj, če je nekdo konstruktiven, seveda ti z veseljem z njim sodeluješ in se pogovarjaš in najdeš skupne rešitve. Če ti pa non stop nekdo nekaj očita in meče polena pod noge, ne greš z veseljem na kavo. To smo navsezadnje vsi ljudje. Rada bi pa še eno stvar komentirala, kar smo danes večkrat slišali v razpravi, da je Mateja bila prisiljena kandidirati. Mislim, lepo vas prosim, pa mi smo odrasli ljudje, se znamo sami odločati. Jaz ne vem, če so prakse v kakšnih političnih strankah, da si prisiljen nekam kandidirati, pri nas v Svobodi ni tako. Mi se lahko sami odločamo in tako je bilo tudi v primeru Mateja. Jaz, Mateja, ti želim veliko poguma in sreče. Eden tvojih največjih izzivov, jaz ne verjamem, da bodo živalske zveri, če malo karikiram, prej rečem da bodo to politične zveri, in verjamem oziroma verjetno, da te ti bomo pomagali krotiti tudi mi poslanci v poslanski skupini. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. S tem smo zaključili prijavljene. Prehajamo v sklepni del splošne razprave v katerem dobi besedo še predsednik Vlade, dr. Robert Golob,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 prosim za prijavo. Imamo tri prijavljene, vsak ima na voljo 5 minut. Najprej dobi besedo gospa Vida Čadonič Špelič. Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi vladajoče koalicije, predvsem iz svobode. Dobro jutro. Res je, da ste zmagali, orjaško ste zmagali na volitvah, ampak to vam še še ne daje takšne oblasti, da mi iz opozicije ne bi smeli podvomiti v vaše kandidate, v vašo pravilnosti odločanja. Mi imamo pravico povedati tisto, kar mislimo, da je res in jaz se oglašam pri redkih temah, pač v kmetijstvu se oglašam. Namreč, na Ministrstvu za kmetijstvo sem bila v službi nekaj več kot 15 let, bila sem štiri leta državna sekretarka, ostalo sem pa preživela na veterinarski upravi oz. na Upravi za varno hrano. Delala sem s šestimi različnimi ministri, zato si domišljam, da vem, kakšne osebnosti morajo biti ti ljudje. Z vsemi, ki jih bom zdajle naštela, sem delala z velikim ponosom. But, Pogačnik, Lukačič, Jarc, Bogovič, Dejan Židan. Vsi so bili zame odlični ministri, vem pa, kako težko jim je bilo, saj sem bila del njihovega kolegija, zato sem želela opozoriti, da bo potrebno veliko znanja in veliko volje in energije odločanja. Treba se bo odločati o zelo težkih stvareh, kot sem rekla, treba bo voditi zelo veliko ljudi, in če nekaj opozarjamo, to še ne pomeni, da ne želimo dobro temu kandidatu. Če boste vprašali ministrico lahko povedala, da sva se velikokrat slišali, in da sva velikokrat dogovorili kaj bi bilo najboljše in kako bi bilo najboljše, kdaj ji odgovarja čas odbora, itn., in enako bo z mano tudi sedaj. Imam pa eno grdo lastnost, to je pa res, drugi mesec imam 40 let delovne dobe in nikdar nisem pustila, da bi politika prevladala nad stroko. Jaz pač imam ali pa pokrivam majhen del stroke, ampak tam si ne pustim učiti pameti politikom ali celo politikantom, in v tem mojem dolgem, bi rekla, obdobju sem tudi na takšne naletela in takšna bom tudi odslej naprej in tako bom vodila tudi Odbor za kmetijstvo, katerega članica sem tudi v mojih prejšnjih dveh mandatih bila, in veste, nikoli do zdaj, vsaj jaz se ne spomnim, ni bilo takšnega nezadovoljstva kmetov oz. ni bilo takšnega nerazumevanja do kmetov, da ne rečem celo take jeze do kmetov, kot zganja trenutna Vlada. In nikoli še se jaz ne spomnim, da bi politika tako grobo povozila stroko, kot jo je povozila z Zakonom o zaščiti živali, in to bom vedno znova povedala. In zdaj, ko sem pri Zakonu o zaščiti živali, bi rada povedala mojemu kolegu Sajevcu.

in pravzaprav šteje samo to, kako nas vidijo najini kolegi, naši kolegi, naši volivci. Upam, da naju vidijo v dobri luči, če pa ne, imava možnost, da to še popraviva, če nama Bog da srečo do konca mandata in kot sem rekla, tako kot do sedaj, bom vedno povedala strokovno, / znak za konec razprave/ kaj mislim in vedno bom podpirala stroko, naj bo to veterinarska ali pa kmetijska stroka in tukaj ima tudi mojo podporo potem tudi ministrica, če bo delala strokovno. Hvala.

mojo kolegico, vašo kolegico Matejo danes kar grdo privoščili, čeprav sem sama videla, da sta kot predsednica odbora in podpredsednica Odbora za kmetijstvo, v bistvu zelo dobro sodelovali in spletli celo, bi lahko rekla, prijateljske vezi. Kar me najbolj boli je to, da obsojate že vnaprej, čeprav imate v lastnih vrstah, recimo kolega Vrtovca, ki je postal kot teolog minister za infrastrukturo pri rosnih 35 letih. In meni se zdi, da je bil v nekaterih pogledih kolega Vrtovec izvrsten minister za infrastrukturo, ker je imel ta mlad pogled na zeleni prehod in imel je pogum, da je v bistvu že on prepovedal zakonsko vgrajevanje kotlov kotlov na kurilno olje v novogradnjah, čeprav se zdaj, ko je v opoziciji, pretvarja, da je zeleni prehod norost in da to ni njegova politika. Ampak ravno jaz sem prepričana, da je vaša vaša zelena politika bila tako napredna ravno zaradi njega, njegove mladosti in naprednejših pogledov. In ravno zaradi te mladosti, ki je bila danes velikokrat prikazana kot nekaj negativnega, me veseli, Mateja, da si zbrala pogum in da si privolila v to kandidaturo. Veliko sva se pogovarjala tudi o kmetijstvu in vedno mi je bilo užitek se pogovarjati s tabo, ker razumeš ključne težave kmetijstva, razumeš, da kmetijstvo ni nek ločen sektor, ampak je del podnebne krize in se bo moral prilagoditi, razumeš, da se bo moralo prilagoditi v smeri ekološkega kmetijstva, digitalizacije in ključen problem je v bistvu, kako bomo navdušili mlade, da začnejo prevzemati kmetije, mi mladi pa seveda si več kmetijstvo ne, kmetijstva ne oranja s traktorji, ampak nas zanima predvsem nove, nove tehnologije, se pravi digitalizacija, ekološka pridelava, ker nam je zelo pomembno okolje in jaz mislim, da si resnično prava oseba na pravem mestu kar me še posebej veseli, je, da si tudi iz vinogradništva. In veš, kaj je najina prva naloga. Lotiti se zlate trsne rumenice in rešiti našo vinogradništvo v Prlekiji.

Draga Mateja, politične bitke, degradacije v medijih, še posebej pred nastopom kakšne funkcije, vsi že zelo dobro poznamo. Vemo, kaj je njihov cilj in verjamem, da je to tebi samo stopnička naprej. Uporabila bom znan rek za tebe, Nikole Tesle, izumitelja, ki je rekel: ni mi žal, da so pokradli moje ideje, žal mi je, da nimajo svojih. Nekako tako so bile politike preteklih let. Naj te ta rek spremlja na tvoji politično odgovorni poti in verjamem in dobro poznam tvoje povezovalno in konstruktivno delovanje, da boš tem izzivom kos. Ker smo primorske poslanke

in urediti. Razbremeniti moramo davščine zaradi kamnitosti tal, razbremeniti bremena pri obdavčitvi zemljišč. Vem, kaj te čaka. Veliko je še debat o agrarni skupnosti, o obdavčitvi, kjer verjamem, da bom tudi sama konstruktivno dala svoj del pri davčni reformi verjetno oziroma želim si, da bomo konstruktivno vključili tudi kraške vinarje - sama veš, da imamo tam edinstven teran - in dolgoročno moramo nameniti tudi veliko pozornost zverem na Krasu, kjer je potrebno vključiti stroko in tudi kmete, ki bodo dali informacijo iz terena. Mateja, veš, da je to zapuščina 30-letnega delovanja preteklih vlad, ne govorim, da tudi mi ne delamo kakšne napake, ampak verjamem, da boš izzivom kos in želim ti srečno in dobro delo. Hvala ti. Hvala. Vsi, ki ste želeli, ste dobili besedo, zato zaključujem z razpravo. Odločanje o predlogu kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bomo opravili čez 15 min v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 60. izredno sejo, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 13. uri Hvala.